Dobro jutro vam želim! Nastavljamo sa sjednicom po dnevnom redu kako je bilo i predviđeno. Izvolite Silvano (HSU)** Poštovani gospodine predsjedniče, moram vas upozoriti na jedan presedan koji se događa prilikom rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Naime, ova točka nema poslovničke uvjete za raspravu, o njoj nije raspravljalo matično radno tijelo. S obzirom da se radi o izvješću za 2014. godinu ja neću inzistirati da se to skine sa dnevnog reda, nego da se to odradi jer je to stara stvar. Ali zaključak za ovu točku dnevnog reda nije formiralo radno tijelo, matični odbor, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. da se zna da je to činjenično stanje. A kažem neću inzistirati da se ova točka skine s dnevnog reda, možemo je raspraviti ali znajmo da radimo presedan. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Evo uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Radi hrvatske javnosti tajnica odbora 10 dana nije htjela sazvati sjednicu Odbora. Tek na pismeni nalog zamjenika tajnika je sazvana sjednica Odbora. Druga stvar, ovo je točka dnevnog reda koja je trebala bit odrađena u prošlom mandatu. Zašto je niste odradili to je vaš problem kolega Hrelja kad ste vi bili predsjednik odbora. Povreda Poslovnika, gospodin Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Gospodine predsjedniče, kolega Šuker uopće nije govorio o onome što sam ja dao kao primjedbu. tko je odgovoran da se to nije dogodilo, ali da je možda izabran predsjednik odbora moglo je sve to biti riješeno. Dakle i potpredsjednik je sazivao odbor, ali ne sa ovom točkom, čisto radi hrvatske javnosti. Hvala lijepa. Koliko ja razumijem, dakle uvaženi zastupnik Hrelja se ne protivi tome da o tome raspravljamo. predlažem da kao što sam na početku rekao, bez obzira na ove probleme koji su postojali na žalost prigodom rješavanja od strane odgovarajućeg odbora Sabora ove točke predlažem da nastavimo sa time sukladno i prijedlogu uvaženog zastupnika Hrelje, pa bismo onda sada raspravljali o - Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje temeljem članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju. Materijal ste primili u pretince. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Evo izvolite, uvaženi ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje gospodin Srećko Vuković. lijepo. Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe i gospodo zastupnici pred vama je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu. Ono je rađeno po uobičajenoj metodologiji prema kojoj u prvom dijelu obrađujemo stanje sustava mirovinskog osiguranja, generacijske solidarnosti pri kraju 2014. godine, a zatim u nastavku navedeno je o radu stručne službe. Dakle, ljudski potencijali, informatičko poslovanje, financijsko poslovanje, rad Upravnog vijeća, rad na ostvarivanju prava naravno sa relativno bogatim tabličnim prilogom na kraju izvješća kao i uvijek. Ono što je karakteristično za poslovanje Zavoda u 2014. godini su možda tri bitne stvari. To je provedba novog Zakona o mirovinskom osiguranju, nadalje proširenje i razvoj elektroničkog poslovanja Zavoda i daljnja racionalizacija njegovog poslovanja. Najprije nekoliko riječi o stanju sustava mirovinskog osiguranja pri kraju 2014. godine. Milijun 223 000 umirovljenika i milijun osiguranika daje nam omjer 1:1,14, dakle daleko od onoga što bi svi skupa voljeli i željeli i koji bi trebalo biti da nam daje relativno mirovine pristojne dostojne za život. koji je trend poboljšanja dobro reći da je na kraju 2015. koja je tu dakle prije mjesec dana završila taj omjer nešto bolji, 1:1,16. Od ukupnog broja milijuna i 223 tisuće umirovljenika 65% je starosnih mirovina, invalidsku mirovinu koristi 302 tisuće ili 25% i preostalo je obiteljska mirovina. Nakon što mirovine u 2010. i 2011. nisu usklađivane u 2012. i 2013. je bilo usklađivanje 2,02 odnosno 2,26 na nivou godine ali evo u 2014. s obzirom na zakonske parametre koji definiraju način usklađivanja mirovina opet usklađivanje mirovina odnosno aktualne vrijednosti mirovine nije bilo. Udio mirovinskih izdataka u BDP-u je porastao sa 11,09 na 11,19 u 2014. ali više zahvaljujući kretanju BDP-a nego samom rastu mirovinskih troškova. Mirovinu u 2014., dakle novih umirovljenika u 2014. bilo je za 5% više nego u 2013. ili 51 500, što je porast dakle od 5%. 2015., godina koja je tu iza nas pa nije loše se možda i na to osvrnuti je opet bilo 5% manje. Dakle, ipak je u 2015. manje novih umirovljenika. Invalidskih mirovina svake godine je sve manje. Dakle, ulaz invalidskih mirovina je manji. Do prije 5, 6, 10 godina on je bio 13 000 svake godine, prošle godine imali smo negdje približno 3500 novih korisnika invalidskih mirovina. Inače naš prosječni umirovljenik ima 30 godina staža, 33 godine starosni umirovljenik, 26 godina oni koji su otišli u prijevremenu starosnu a 23 godine oni koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu. Starosna mirovina koristi se 20,5 godina 20,5 godina u prosjeku, invalidska nešto manje, dakle 19. Što se tiče prosječne dobi korisnika prosječna dob za žene je 70 godina i 2 mjeseca dok muškarci imaju 72 godine i 5 mjeseci, dakle to je prosječna dob onih koji su u mirovini. mirovini. Prosječna mirovina u 2014. bila je 2238 kuna i njen udjel u neto plaći u Hrvatskoj je 39,17%, najniži je bio još tamo 2000. 37%. Međutim, u principu zadnjih godina stalno se to kreće negdje 39, 40%. Kada se izuzmu korisnici razmjerne mirovine, dakle oni koji su uz mirovinu u Hrvatskoj ostvarili i mirovinu iz inozemstva tada se taj postotak penje na 43%. Tako je slično i kod starosne mirovine koja je 2400 kuna bez ovih korisnika ili 43% prosječne plaće bez korisnika koji su ostvarili mirovinu i u inozemstvu, ona je viša i dolazi do 47, 48%. Inače se u publikacijama kad se uspoređuju mirovine unutar EU onda se uglavnom gleda na mirovinu sa navršenim punim radnim stažem. Kod nas bi to mogli dakle uzeti 40 godina mirovinskog staža. Takva mirovina zapravo kod nas i nije loša, ona je negdje 3400 kuna dakle 60% udjela u prosječnoj neto plaći. Bez korisnika iz inozemstva to ide na 72% što zapravo i nije loše, u gornjem smo dijelu europskog prosjeka. Ono što je loše za naš sustav je upravo to da je takvih umirovljenika sa punim radnim stažem samo 13,5% u Hrvatskoj. I to je jedna od možda bitnih stvari koja nam govori o mirovinskom sustavu generacijske solidarnosti kakvog imamo danas. I tu se stvari zapravo kreću na bolje. Još prije dvije, tri godine imali smo 12,5%, sada ih je 13,5%. Nije puno ali ipak vidi se da i taj staž kod odlaska u mirovinu raste iz godine u godinu. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod inače provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu pa evo da kažem da je bilo 191 tisuća korisnika prosječno u 2014., za 360 tisuće djece 379 kuna je bio prosječni doplatak za djecu, a na doplatak za djecu utrošeno je milijardu i 639 kuna u 2014. Financijsko poslovanje zavoda uravnoteženo je prihodima i rashodima u 2014. na nekakvih 36,8 milijardi. Od toga 22,3 milijarde uprihodovano je od doprinosa, to je 60%, i znatno je povoljnije od ranijih godina, ali povoljnije u odnosu na to da je povučeno u lipnju 2014. 3 milijarde i 69 kuna temeljem Zakona o obveznim fondovima iz drugog stupa. To su oni doprinosi za osiguranike sa beneficiranim stažem. Inače, u strukturi rashoda mirovine i mirovinska primanja zapravo nose 99% rashoda, a ovi rashodi koji se odnose na trošak provedbe administrativni su troškovi koje koje ima zavod u provedbi mirovinskog osiguranja i padaju iz godine u godinu. Financijski rashodi u 2014. pali su za čak 44% zbog daleko povoljnijeg ugovora koje smo imali i ostvarili sa Hrvatskom poštom oko dakle troškova isplate preko Hrvatske pošte, pali su troškovi i rashoda za zaposlene i materijalni rashodi zavoda. I zapravo kad se pogleda unatrag 4 godine zaista zavod je znatno racionalizirao svoje poslovanje, ukupno kumulativne uštede cijelog sustava dakle i troškova zavoda, rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda kao i financijskih rashoda sustava manje su. Ukupno dakle kumulativno je ušteđeno preko 500 milijuna, pola milijarde kuna, a zapravo ti troškovi su na razini godine manji u odnosu na recimo 2011. za 33% ili za gotovo trećinu. Stručna služba dobila je 474 tisuće novih zahtjeva i za mirovinu i za doplatak za djecu. Od toga je 452 tisuće bila u prvom stupnju, a 21 tisuća su žalbe dakle drugostupanjski postupak zajedno sa prenesenim neriješenim iz 2013. Na rješavanju je bilo 524 tisuće od čega je riješeno 90% zahtjeva. Sav taj posao obavili smo sa 94 zaposlena manje. U prošloj godini još smo smanjili zaposlene za stotinjak. U evo ove četiri godine od kad sam ravnatelj smanjili smo broj zaposlenih sa 3140 na 2681 koliko je bilo na dan 31.12. što je preko 15% i sav ovaj posao ja vjerujem uspješno odradili smo sa znatno manjim brojem zahtjeva uz znatno manje troškove koje zavod ostvari. Što smo zapravo radili od projekata u 2014.godini? Kao što sam rekao najvažniji projekt je bio zapravo novi Zakon o mirovinskom osiguranju, bile su to izmjene zakona također iz rujna 2014., niz tehničkih rješenja, informatičkih, operativnih, provedbenih trebalo je odraditi da bi se implementirao novi Zakon o mirovinskom osiguranju i sve promjene koje je on donio. Također odradili smo i Zakon o smanjenju mirovina ostvarenih pod posebnim propisima većih od 5 tisuća kuna za 10%. Od tehničkih projekata uveli smo elektronički sustav upravljanja dokumentacijom, do tada je bio u četiri naše službe, obuhvatili smo još dodatnih 15, dakle u svim područnim uredima i službama našima u ovom trenutku je elektronički sustav upravljanja dokumentacijom. Formirali smo za potrebe drugih sustava očevidnik osoba sa invaliditetom koje dakle redovito dostavljamo Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nadalje, u dosta velikom opsegu povećanom svake godine provodimo postupke primjenom europskih uredbi, dakle koordinacija sustava socijalne sigurnosti kako mirovina tako doplatka za djecu, jedan važan, važan segment koji smo sredinom 2013.ulaskom u EU mi dobili u Zavodu za mirovinsko osiguranje a to je donošenje rješenja o izaslanju naših radnika koje naše tvrtke šalju na rad u inozemstvo. Tu smo postali ažurni i zaista imamo pohvale sa svih strana u roku od gotovo 24 sata izdajemo takva rješenja. Važna novina, dobra novina također u našem poslovanju u 2014.je novi sustav elektronskih prijava. Taj sustav nam je omogućio da, imali smo omjer 10% elektroničkih prijava, 90% papirnatih dakle ljudi na šalteru, sad imamo potpuno obrnuti sustav dakle 90% nam ljudi elektronički prijavljuju, odjavljuju poslodavci svoje radnike, radnike, osiguranike a samo 10% je papirnati dio na šalterima. Dodatno to je povezano sa razmjenom podataka sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Od sredine 2014. jedinstvena je prijava, dakle kad poslodavac prijavljuje radnika prijavljuje ga na mirovinsko osiguranje i ta potvrda, ta prijava važi i za zdravstveno osiguranje, dakle razmjenom podataka mi taj podatak prosljeđujemo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Isto je i kod odlaska u mirovinu za korisnike mirovina. Od drugih projekata važno je istaknuti i razmjenu podataka sa Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sa E-maticama, dakle preuzeli smo podatke učenika srednjih i osnovnih škola i time smo pojednostavili postupak ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, odnosno doplatak za djecu. Također razmjena podataka sa Agencijom za linijski obalni promet oko otočkih iskaznica. I važan segment također razmjena podataka sa inozemnim nositeljima oko utvrđivanja činjenica, gdje razmjenom podataka na mjesečnom nivou iz baza najprije sa Slovenijom a nakon toga i sa državama u susjedstvu također razmjenjujemo podatke i dolazimo puno brže do podatka o smrti korisnika i time su znatno smanjene nepripadne isplate koje su moguće na stari način rada koji smo imali onim papirnatim jednom godišnje potvrdama o životu pa kašnjenjem saznanja da je netko umro i time onda stvaranju tih nepotrebnih i dodatnih troškova koje je zavod imao u prošlosti. Naravno jedinstveni obrazac, JPPD obrazac tu imamo dvostruko, s jedne strane smo preuzeli sve podatke preko REGOS-a, umjesto … sada kroz JPPD ali ne treba zaboraviti da zavod kao isplatitelj primanja za gotovo milijun i pol ljudi mjesečno isporučuje JPPD obrazac za korisnike mirovina i za doplatak za djecu. Među prvim institucijama ušli smo i u centrali obračun plaća kao javna ustanova a i naši poslovanje u okviru projekta E-građani u kojem je E-mirovinsko jedno od važnih i bitnih segmenata i najčešće korištenih usluga. Tu smo u 2014. proširili našu uslugu sa dvije dodatne usluge kalkulator izračuna doplatka za djecu i uvid u obračunate ustege putem osobnog korisničkog pretinca. Sve ovo dakle što sam izložio mislim da može proizaći da je iza nas, zapravo iza zavoda jedna uspješna poslovna godina gdje smo usprkos ili baš dakle unatoč smanjenju zaposlenih i smanjenju troškova dalje razvijali projekte i sve ključne projekte odradili u okviru rokova koji su nam bili zadani. Svakako moram naglasiti i zahvaliti se prije svega zaposlenicima zavoda koji su odradili jedan lavovski, divovski dio sa vrlo profesionalnim angažmanom, s pojačanim radom uz manje plaće i manji broj zaposlenih ostvariti bolje rezultate to je zaista najvećim djelom njihova zasluga. Hvala vam lijepo. Ako bude pitanja tu smo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Izvolite. Poštovani gospodine ravnatelju, vjerujem da vam se dogodio jedan lapsus jer rekli ste da imamo svega 13,5% umirovljenika sa punim radnim stažom. To nije točno. Imamo ih 13,5% sa stažom dužim od 40 godina. Jer žene i sa 35, 36, 37 godina odlaze u mirovinu sa punim radnim stažom, pa čisto radi javnosti da ne bi ispalo da imamo tako malo ljudi sa punim radnim stažem u mirovinskom sustavu. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine Vuković. Možda najbitnija stvar koju ste vi rekli u svom izvješću a to je koliki je trošak mirovinskoga a koliki je prihod od mirovinskoga doprinosa. Dakle mi već godinama kontinuirano imamo minus od 17 milijardi kuna. I ono što je vrlo bitno reći i to se provlačilo i neki dan prilikom Izvješća o radu obveznih mirovinskih fondova, vi ste ovdje napomenuli da skoro 3 milijarde je praktički iz drugog stupa povučeno. I to se tretira ove godine kao prihod međutim, treba reći da je to budući trošak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje neće imati prihod. Dakle mi smo uzeli da bi prikazali ljepše javne financije nešto što u budućnosti će biti veliki trošak. I kada govorimo općenito o I. i II. stupu mirovinskog onda mislim da su to povezane stvari i to treba jasno reći. I ono što je ključno, dakle možda bi čak izvješće o obveznim, radu obveznih mirovinskih fondova i izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje morala biti točka jedna iza druge. Iz jednostavnog razloga a to je u budućnosti jedan zajednički sustav. Ne moramo se mi slagati je li to treba ili to ne treba biti ali zbog i nepoznavanja nečega mislim da se kod hrvatskih građana stvara velika zbrka, košmar i ljudi više naprosto ne znaju što je. Ali treba napomenuti da se u 2015. i 2014. uzelo Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u nekim budućim godinama preko 5 milijardi kuna i to je činjenica i to je istina. Kao što je istina da u ovom trenutku nažalost mirovinski sustav, bez obzira tko po kojem osnovu ima pravo na mirovine to je ovaj Visoki dom donio to pravo, ostvario je minus od 17 milijardi kuna. Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ- a govoriti uvažena zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani direktore sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. je tehnički korektno izrađeno ali identično je gotovo kao i svih ranijih godina i formom i sadržajem. Gotovo isti su i podaci, brojčani sadržaji kojih ima u samom izvješću puno i zaista se može pratiti i uspoređivati sva kretanja koja su vezana i za rad zavoda ali i za umirovljeničku populaciju koja je uglavnom ovdje glavni predmet ovoga izvješća. Iako su, ponavljam, ti podaci u malim razlikama, važno ih je napomenuti, pratiti jer oni nas upućuju na različite trendove i na različita kretanja kretanja a ti trendovi baš i nisu povoljni. I ono što vrlo često u javnosti i sam direktor je u svom uvodnom izlaganju naglasio da je izrazito nepovoljan odnos korisnika mirovina i osiguranika, odnosno osiguranika i korisnika mirovine iznosi 1:14 i taj nepovoljan trend se uglavnom cijelo vrijeme od 2009. godine sa iznimkama 2011. uglavnom negativno kreće i u padu je. Osiguranici su nam također po svojoj dobi sve stariji što i nije čudo s obzirom da nam je zaposlenost mladih, mlade generacije vrlo niska a i produljuje se dobna granica odlaska u mirovinu. Osiguranici po osnovi svoga osiguranja uglavnom su, većina njih, zaposleni kod pravnih osoba, 84 61%, ostali kod fizičkih obrtnika, samostalnih profesija i drugih i kod poljoprivrednika. Kad govorimo o osiguranicima poljoprivrednicima onda moramo naglasiti da u posljednjih 20-ak godina se kontinuirano smanjuje broj i udjel poljoprivrednika u ukupnom broju osiguranika što je uostalom i posljedica migracija sela-grad, odnosno starenje stanovništva na selu. Dakle dok se smanjuje broj osiguranika od 2008. i '09. stalno sa iznimkama perioda sezonskog zapošljavanja, broj korisnika mirovina se povećava. Uzroci su različiti. Zbog dugotrajne gospodarske krize koja je nadam se iza nas prilikom otpuštanja radnika radnici su našli spas u prijevremenom umirovljenju. Također ovih godina nadošla je baby boom generacija rođena nakon Drugog svjetskog rata koja je znatno opteretila svojim odlaskom u mirovinu mirovinski fond. Tako da je više mirovina u 2014. u odnosu na 2013. za 5,67%. Također zanimljiva su i neka kretanja vezana uz invalidske mirovine. Ovdje se u izvješću navode neki razlozi, to je svakako i porast, odnosno povećanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu, dakle osiguranici su nam sve stariji pa su samim time u većoj životnoj dobi podložniji bolestima i smanjenju radne sposobnosti ali ovdje se i kao upitno navodi sustav vještačenja za odlazak u invalidsku mirovinu što bi vjerojatno ukazivalo i upućivalo da je bio preliberalan. Prosječan broj godina mirovinskog staža negdje se kreće oko 30-ak godina a 19 godina naši umirovljenici prosječno koriste te mirovine. I jasno, kao što nam je starije stanovništvo, stariji su nam i osiguranici, stariji su nam i umirovljenici. Prosjek godina je za žene 70 godina i 2 mjeseca i 72 godine i 5 mjeseci za muškarce. Ukupno najviše umirovljenika nam je u dobi od 65 do 79 godina. Udio mirovinskih rashoda u BDP-u porastao je na 11,19%. Možda u tom moru statističkih podataka koje ovako u raspravi možda i teško pratiti ali svi smo dobili izvještaj obrađen, pa možemo i sami uspoređivati te brojke. Ali u raspravama svatko od nas će izabrati ono što misli da treba posebno istaknuti. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2014. godine iznosi 2238 kn što je 39,17% u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj. Ima još dosta usporedbi mirovina sa osnova većeg ili manjeg staža, međutim generalno zaista možemo reći da su mirovine izrazito niske. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti ovaj Zavod je obrađivao i invalidnine, tjelesna oštećenja, doplatke za njegu i pomoć svojim korisnicima mirovina također također i provodio postupke ostvarivanja prava na dječje doplatke. I svakako da zaključimo, uvijek kada se nađe tema mirovina i mirovinskog osiguranja ne može se zaobići problematika koja prati tu temu, a to su ukupni gospodarski problemi, socijalna slika društva posebno umirovljenika i demografska slika društva. Nepovoljan omjer korisnika mirovine i zaposlenika koji sa svojim doprinosom pune mirovinski fond je zaista uznemirujući. Male mirovine, 320 000 mirovina ima ih koje iznose manje od 1500 kuna i ukupno i te mirovine i ove druge ne možemo očekivati da budu veće iz razloga naprijed spomenutog omjera. Umirovljenici su upravo ona populacija koja je u riziku od siromaštva njih ukupno gotovo 19%. Često se smatra da je to populacija kojoj malo treba, međutim ovako visoka dob naših umirovljenika često je praćena i sa zdravstvenim problemima, a i sa drugim socijalno ekonomskim poteškoćama i mirovine koje iznose u ovom prosjeku koji je naveden sigurno ne mogu zadovoljiti sve njihove životne potrebe. Ono što je također u javnosti često spominjano dovodi do stresa i neizvjesnosti samim umirovljenicima, a to su moguća smanjenja mirovina, prestanak njihovih isplata što je vrlo neodgovorno od svih onih koji se sa time bavi. Da li će Izvješće za 2015. godinu biti povoljnije svakako već je najavljeno da hoće i mi se bez obzira iz kojih sredina dolazimo tome svakako radujemo. Broj zaposlenih nakon sezonskog zapošljavanja je uglavnom isti, ne mijenja se ništa na povoljnije. Mi smo po zaposlenosti evo jučer je bilo izvješće EUROSTAT-a na trećem mjestu odostraga od svih zemalja EU. Nezaposleni su nam i mladi što je također vrlo nepovoljno za punjenje ovog mirovinskog fonda. Spomenuli smo baby bum generaciju. Nakon te baby bum generacije demografska slika naše Domovine je zaista otužna. Spadamo u najslabije naseljenu državu Europe sa najstarijim stanovništvom. Neka područja bilježe 24% udjela starijih osoba u ukupnom stanovništvu starijih od 65 godina. Negativni trendovi prirodnog priraštaja su stalno prisutni. 2015. godine je rođeno 13316 manje djece nego u 2014. 2014. u odnosu na 2013., a ranijih godina bilo ih je 8761. starije i radno aktivno stanovništvo i stanovništvo u fertilnoj dobi. I ono još tom demografskom slici možemo pridodati situaciju u kojoj se u najnovije vrijeme Republika Hrvatska suočava. To je egzodus svoga stanovništva mladog, radno aktivnog i reproduktivno sposobnog stanovništva. Više od 100 tisuća mladih gotovih obitelji visoko obrazovanih napustilo je Hrvatsku i možemo zaključiti ako se ovako nastavi da će nam Hrvatska izumrijeti. Generacije naših roditelja odlazili su u svijet, mi smo znali reći trbuhom za kruhom i radili lopatama, a sada mladi sa cijelim obiteljima odlaze sa laptopom visoko obrazovani u Hrvatskoj školovani ljudi. Republika Hrvatska mora hitno poduzeti mjere demografske politike, smisliti pravu imigracijsku politiku. Jer brojne strategije koje smo ranijih godina donijeli u ovom Visokom domu neće imati tko provoditi i realizirati. I možda će vam se činiti da sam skrenula s teme, ali nisam, jer demografska slika društva je ono zbog čega imamo ovako poražavajuće rezultate i u ovom izvješću. Jer demografska slika nije samo stvar socioekonomskog stanja našeg društva, nego je to nacionalno i sigurnosno pitanje. Kolegice i kolege, ovaj izvještaj ćemo podržati. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvažena kolegice Murganić, ja moram reagirati na jednu tvrdnju da vi ste rekli da za ove mirovine ispod 1000 kuna kojih ima rekli ste 150 000, rekli ste da je razlog nepovoljan odnos umirovljenika i radnika. To po meni nije točno jer ako gledate dobro mirovinski sustav 500 kn može imati samo netko tko ima malo radnog staža i koji ima razmjernu mirovinu. Jer najniži kriterij za odlazak u mirovinu je 15 godina radnog staža puta 60 kuna po godini staža, otprilike okvirno, to vam je najniži kriterij. Što znači da netko tko ima 30 godina staža ima najmanje 1800 kn mirovine bez obzira koliko je njegov poslodavac tijekom radnog vijeka uplaćivao doprinosa. I drugo, mislim da je pogrešno očekivati da će kompletnu socijalu riješiti samo mirovinski sustav. Mirovinski sustav je samo dio socijalne politike i socijalne sigurnosti u državi, a on počiva ipak i nosi naziv mirovinsko osiguranje i počiva na odnosu između onoga što je tijekom godina uplaćeno u mirovinski sustav i onoga što iz toga izlazi. Dakle, ovdje doista ne možemo ne možemo govoriti da je nešto što je izvan tog sustava krivo za malu mirovinu. Činjenica je da 150, pardon 180 tisuća ljudi prima razmjernu mirovinu koji pored recimo 500 kn iz Hrvatske ima možda 1000 eura iz Njemačke ili možda

Hrelja ovako vi ste u pravu kada me poučavate o načinu kako se obračunavaju mirovine u odnosu na protekli staž i u odnosu na protekli prosjek plaća radnika odnosno sad umirovljenika. Međutim, kada sam govorila da ima puno mirovina koje su ispod 1500 očekivati je da su oni to ostvarili upravo na ovaj način na koji vi mene poučavate. Ali što nije logično ako bi imali puniji i bolji mirovinski fond da bi te mirovine rasle. I normalno je da ne mogu rasti dokle god je ovako ne mogu rasti dokle god je ovako nepovoljan odnos osiguranika i umirovljenika, dakle u tom kontekstu sam to rekla. Drugo, umirovljenici su nažalost socijalna kategorija i nažalost i socijalne skrbi se siromašnim umirovljenicima dakle iz fonda koji je namijenjen tzv. ružno rečeno socijali se mora davati za pomoć za troškove života umirovljenicima kojih ima jako puno i koji sa prosječnom mirovinom od 2200 ne mogu živjeti. Dakle, ne da će mirovinski fond pomagati socijalu nego je nažalost zbog ovakve loše slike društvo od kojeg ne možemo bježati, to su brojke, ovako loše slike umirovljeničkog socio-ekonomskog stanja to sam htjela naglasiti da to nije dobro. I to ne trebamo se zavaravati to je tako. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ravnatelju, poštovani gospodine Spetić. Izvješće koje je danas pred nama govori ne samo o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nego govori i o slici mirovinskog sustava u Hrvatskoj još od onih vremena kada se se u Hrvatskoj tek govorilo o drugom stupu, o mirovinskom osiguranju i o mirovinskoj reformi. Negativan trend odnosa zaposlenih i umirovljenika traje još od početka '90-ih. Napominjem da smo tada u to vrijeme u Hrvatskoj imali skoro 2 milijuna zaposlenih i negdje oko 500 tisuća 500 tisuća umirovljenika, omjer je bio negdje skoro 1:4. Taj omjer je omjer koji bi svaki ministar koji je nadležan za ovo područje ali i svaki direktor mirovinskog osiguranja odmah potpisao. I nakon toga je krenulo sa privatizacijom, krenulo se sa tjeranjem ljudi u prijevremenu mirovinu jer na takav način su se oslobađala poduzeća radnika. Taj trend porasta broja umirovljenika je negdje rastao otprilike do 2000. godine. Dakle, tada imamo taj boom koji je doveo do toga da mirovinski sustav ovakav kakav je jest nestabilan s obzirom na odnos broja umirovljenika i radno sposobnog stanovništva. To je rezultiralo još jednom činjenicom, a to je da imamo nepovoljan i odnos dobi umirovljenika koji su danas u mirovini. Mi imamo veliki broj mladih, relativno mladih umirovljenika i to nije samo problem mirovinskog sustava da će oni uživati mirovinu duže s obzirom na svoju životnu dob kada su otišli u mirovinu nego je to i problem tržišta rada u RH jer će biti u budućnosti sa radnom snagom, odnosno bit će problema da ćemo imati otvorenih radnih mjesta ali nećemo imati radne snage koja će popuniti ta otvorena radna mjesta u kombinaciji sa negativnom demografskom slikom je nešto o čemu sve vlade koje budu dolazile na vlast u sljedećih 10-ak ili 15 godina moraju računati. S druge strane RH je imala dugi niz godina najveći udio invalidskih mirovina u odnosu na EU. Što je i rezultiralo sa aferama koje su bile i u i u medijima, a svi znamo za aferu Rubala i sve ono što se je dešavalo u mirovinskom sustavu. Mi smo imali dugo godina najveći broj invalidskih mirovina godišnje gledajući prosjek EU. S druge druge strane Vlada koja je bila u Banskim dvorima do 2011. godine je zamrznula usklađivanje mirovina umirovljenika što je dovelo do toga da se i onako mala kupovna moć umirovljenika još više smanji. U proteklom periodu u natrag 4 godine u mirovinskom sustavu su se desile korjenite promjene, u prvom redu mirovine su se počele usklađivati sa troškovima života i plaćama i ono se izmjenama Zakona o mirovinskome osiguranju provodi automatski uz primjenu nove formule povoljnije za umirovljenike. I u tijeku mandata prošle Vlade porast mirovina iznosio je 4,7% a švicarska formula je otišla u povijest. Napominjem da u siječnju ove godine bi trebalo uskladiti još jedanput mirovine sa troškovima života i porastom plaća, u odnosu na cijelu prošlu godinu što znači da bi umirovljenici u veljači trebali dobiti dakle ili nešto veću mirovinu i zaostatak za onaj dio koji bude usklađen. U dva navrata tijekom mandata pojačan je porezni odbitak za umirovljenike sa 3200 na 3400 kuna, a prema zadnjim izmjenama na 3800 kuna. Zaustavljen je u proteklom periodu nagli rast broja umirovljenika i postepeno ono što se sada vidi obzirom da prijevremeno umirovljenje i invalidske mirovine su zaustavljene zaustavljene na razini za koju je očekivati da Hrvatska s obzirom na svoje radno sposobno stanovništvo ima vidimo da se i povećava dob za odlazak odlazak u starosnu mirovinu. Stoga je točna konstatacija da je svega 12% odnosno 13% umirovljenika otišlo u mirovinu sa punim radnim stažem, dakle 65 godina života i 40 godina radnog staža i to je nešto što bi trebalo težiti i u budućnosti. Ovaj Sabor je donio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju gdje smo povećali dob za odlazak u mirovinu, postepeno ćemo povećavati kada završimo ovaj proces povećanja dobi za odlazak u mirovinu žena. Dugo godina je bilo pitanje što sa onim našim radnicima koji su počeli rano raditi sa 19 godina koji imaju preko 40 godina radnog staža a ako bi otišli u mirovinu prije 65 godine života tada bi ih se penaliziralo odnosno smanjivala im se mirovina. Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju omogućili smo odlazak u starosnu mirovinu kada navrše 60 godina života i imaju najmanje 41 godinu staža. problem i sa onim našim sugrađanima koji su zbog gospodarske situacije izgubili radno mjesto. Izmjenama smo omogućili da ako u roku 2 godine ne nađe im se posao preko Zavoda za zapošljavanje da mogu otići u prijevremenu mirovinu ali bez bez penalizacije. Uspostavljen je kvalitetan sustav kontrole i nadzora invalidskih mirovina tako da smo i 500 novih invalidskih mirovina godišnje smanjili tu brojku negdje na 3,5 tisuće što bi odgovaralo prosjeku EU ali i prosjeku težine našeg tržišta rada. Osnovano je jedinstveno tijelo vještačenja koje sad služi različitim resorima socijalne skrbi, zdravstvu, dječjem doplatku i braniteljima i sada se sve može obaviti na jednom mjestu uz jedinstvenu metodologiju vještačenja. Po prvi puta možemo kazati da sa jednim rješenjem se može tražiti one benefite u svim drugim sustavima, a ne da svaki sustav donosi svoje rješenje o invalidnosti i vrlo često je bilo kod iste osobe različit stupanja invalidnosti s obzirom da nije bilo jedinstvene metodologije vještačenja. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je racionalizirao svoje poslovanje. U protekom periodu je smanjen broj zaposlenih za 15% i ostvarena je ušteda preko 500 milijuna kuna na poslovanju Zavoda za mirovinsko osiguranje uz povećanje broja predmeta, uz nove poslove koje je Zavod za mirovinsko osiguranje trebao vršiti. Mirovinski zavod se transformirao od mjesta gdje smo najviše razgovarali oko mirovina, oko isplate mirovina, transformirali smo se prema onome što treba biti a to je osiguravajuća kuća koja se treba maksimalno okrenuti prema tržištu rada odnosno prema radnicima jer je zadaća Zavoda za mirovinsko osiguranje da osim isplate mirovina vodi brigu i o ovim svim drugim stvarima koji su vezani uz radno aktivno stanovništvo. Uveden je i red u isplate mirovina kako u državi tako i u inozemstvu. Preko sustava OIB-a smo onemogućili nepripadne isplate, onemogućili smo da neki koji su umrli njihove obitelji primaju dugo godina mirovinu, s druge strane smo i racionalizirali sam sustav isplate mirovine u inozemstvo jer se pokazalo da se mirovine isplaćuju na neke račune koji se, preko kojih se onda transakcije vrše na sasvim druge račune. Jasno da Zavod za mirovinsko osiguranje mora imati evidenciju onome ko je krajnji korisnik sustava. prvi puta kod isplate božićnica umirovljenicima, možemo to tako kolokvijalno nazvati je uspostavljen sustav koji omogućava da za svakog umirovljenika koji prima dvojnu mirovinu, dakle jednu mirovinu iz Hrvatske i drugi dio iz zemalja izvan Hrvatske, Europske unije ali i šire, po prvi puta smo imali podatke o toj ukupnoj mirovini što je dovelo do toga da je i ta isplata božićnice bila pravedna, transparentna i jasna i da stvarno dobiju oni božićnicu koji stvarno imaju niska primanja a ne da netko tko ima relativno visoku inozemnu mirovinu zbog toga što u Hrvatskoj prima onaj mali dio razmjerne mirovine od 500 kuna dobije veću naknadu nego što bi trebao. Uvedena je i e-elektronska radna knjižica, sada svatko može vrlo jednostavno preko interneta kontrolirati svoj radno-pravni status. Promjenama prijave radnika u mirovinsko osiguranje efikasno smo zagrebli i krenuli u borbu protiv rada na crno, danas se nitko ne može zaposliti a da prethodno nije prijavljen u Zavod za mirovinsko osiguranje što je također jedna od značajnih metoda za borbu protiv rada na crno. Ulaskom u Europsku uniju bili smo obavezni ući u taj sustav ageing reporta dakle Hrvatska je morala pokazati adekvatnost svojih mirovina sa strukturom stanovništva i imati dugoročne projekcije za razdoblje od 40 godina. Izrađen je model mirovinskog sustava i prema tom modelu mirovinski sustav koji počiva na tri stupa na I., II. i III. stupu uz one promjene koje trebaju se desiti a to je da u II. mirovinskom stupu treba omogućiti isplatu i dodatke na mirovinu koju imaju oni u I. stupu uz povećanje izdvajanja u II. mirovinski stup i uz jasno stimulaciju u III. mirovinskom stupu, mirovinski sustav kao takav može biti održiv. I po tim projekcijama prosječna mirovina nekoga tko bude odlazio tamo negdje 2030. ili '40.-te biti će negdje između 60 i 70%, 70% plaće. Za održivost mirovinskog sustava izuzetno je bitna zaposlenost pa prema tim projekcijama ukoliko zaposlenost koja je od 2012. do 2014. rasla sa 57,2 na 59,2% povećamo za 7 indeksnih poena dakle za 66,2% do 2020. to je negdje otprilike oko oko 200 tisuća novih radnih mjesta. Broj, omjer između radno sposobnog stanovništva između zaposlenih i umirovljenika bi onda rastao na 1:40, dok bi negdje na kraju 4.-og desetljeća iznosio negdje otprilike 1:1,6. Zakon je o mirovinskom osiguranju doveo do konsolidacije mirovinskog sustava, mirovine su se isplaćivale na vrijeme i sasvim sigurno da Zavod za mirovinsko osiguranje više nije onakav kakav je bio do pred novim Zakonom o mirovinskom osiguranju. Trebati će još više unaprijediti. U prvom redu je potrebno stvoriti preduvjete da u slučaju smrti jednog partnera drugi partner nastavi primati određeni postotak njegove mirovine. Također je potrebno proširiti širi krug korisnika mirovine koji uz korištenje mirovine mogu zasnovati radni vijek. Radi održavanja socijalne adekvatnosti mirovina i fiskalne održivosti mirovinskog sustava potrebno je nastaviti sa primjenom promjenjive formule za usklađivanje mirovina ovisno o udjelu stope promjene prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u zbroju tih stopa. Prema tom modelu udio prosječne mirovine radnika koji su svoj radni vijek proveli u Hrvatskoj u prosječnoj plaći bi bio negdje između 40 i 50% a napominjem da udio onih koji imaju puni radni staž 65 godina i 40 godina života u ovom trenutku je negdje oko 70% plaća. Klub SDP-a će podržati izvješće.

Međutim, šteta u toj aferi nije toliko velika kolika je trauma i šteta koja je nastala 1999. godine kada je 80 tisuća zaposlenih sa izmijenjenom radnom sposobnošću koje je primalo naknadu na mirovinskom, na Zavodu za mirovinsko osiguranje prevedeno u invalidske mirovine. Doduše te invalidske mirovine su bile manje ali se usklađuju. Naknade su bile nešto veće ali se nisu usklađivale. Umjesto da se traži odgovarajuće novo radno mjesto, umjesto da se tražilo tada zapošljavanje ljudi sa izmijenjenom radnom sposobnošću sve ih se poslalo u mirovinu. Dakle takav udarac od 80 tisuća invalidskih mirovina ne može niti jedna ekonomija na svijetu lako preživjeti. Prema tome to je ono što mi plaćamo danas i što ćemo plaćati sutra zbog neodgovarajuće brige društva za ljude koji žive u gospodarstvu sa izmijenjenom radnom sposobnošću. zahvaljujem gospodine Mrsiću što ste proširili ovu raspravu i na 2015. godinu iako ćemo izvješće za 2015. tek dobiti na klupe ali u svakom slučaju i ja želim čestitati Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje što je u nepunih 3 mjeseca prikupio više od 160 000 podataka u razmjeni sa drugim osiguravateljima u Europi i u svijetu, tako da imamo puno čistiju sliku ako to želimo, nova Vlada ako to želi, novo ministarstvo ako to želi, puno čišću sliku o dohotku, o prihodima naših građana umirovljenika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ za odgovor uvaženom zastupniku Mirandu Mrsiću ja vas lijepo sve molim držimo se Tema je poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu, ne 2009., 1883., 2005. Hajmo se držati teme. Uvaženi zastupnik Mirando, uvaženi zastupnik će se držati teme. **Mrsić, Mirando (SDP)** Evo možemo reći kao i u prošlom mandatu kada smo predlagali neke zakone pa smo razgovarali o puno dalje stvari. Zahvaljujem na replici i mislim da je vrlo važno naglasiti da uspostavom sustava nadzora nad odobravanjem invalidskih mirovina, a posebno osnivanjem jedne posebne samostalne službe u okviru Ministarstva rada i mirovinskoga sustava smo onemogućili ono što se dešavalo godinama, a to je da određeni ljudi odu u mirovinu bez da imaju uvjeta za to. Jasno da na tom području treba nastaviti još dalje raditi posebno na području revizije invalidskih mirovina, jer je očito da sa tim kontrolama možemo spriječiti da oni koji love u mutnome i koji pokušavaju dobiti nepripadajuća prava to ne mogu ostvariti. Također je uspostavljen i novi sustav profesionalne rehabilitacije. Dugo godina je bio stav kada netko dobi određenu invalidnost da ga se automatski onda šalje u invalidsku mirovinu. To nije cilj niti društva, a niti onoga koji radi. Dakle, cilj nam je da kada netko dobije određeni stupanj invalidnosti da ga rehabilitiramo i ponovno vratimo u radni proces jer je ipak mirovina starosna puno, puno veća nego invalidska mirovina i zbog toga su osnovani centri za profesionalnu rehabilitaciju u Hrvatskoj koji su krenuli sa radom. I jedna suradnja između tih centara i Zavoda za mirovinsko osiguranje dovest će do toga da nam profesionalna rehabilitacija u Hrvatskoj bude puno bolja i da omogući da onima koji zbog radnog procesa i bolesti dobiju određeni stupanj invalidnosti, da umjesto u invalidsku mirovinu ostanu raditi svoj puni radni vijek. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HSLS, BUZ govoriti uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Izvolite.

Poštovani predsjedniče, poštovani izvjestitelji, kolege i kolegice zastupnici. I ja sam na trenutak ponovo uzeo pročitati koji je dnevni red slušajući neke rasprave, ali evo predsjednik je to upozorio prije mene. Čitajući ovo izvješće iz 2014. godine se pitamo zašto je to uopće sada ovdje i koji su razlozi za tako nešto budući da je bilo sasvim dovoljno vremena da se ovo raspravi u prethodnom sazivu. Ovako su zastupnici stavljeni pred svršen čin, jer ispred nas su gotovi materijali na koje ne možemo utjecati da bi se unaprijedio rad u sljedećoj godini za koje ćemo izvješće očito dobiti za mjesec ili dva. Vezano uz navedeno ova obveza o izradi izvješća je propisana i odredbama članka 74. Statuta koja kaže da o svom radu zavod obvezno najmanje jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski sabor, osiguranike i korisnike prava iz mirovinskog osiguranja, te ministarstvo nadležno za mirovinski sustav. Tumačeći ove odredbe, očito je da zavod nije postupio sukladno Statutu, pa i one pohvale kako je tamo sve besprijekorno u ovom jednom detalju ne stoji. Ali ima toga dosta na što bi se dalo osvrnuti i hoću i otvoriti nekoliko zanimljivih pitanja. Dakle, samo početak ovog izvješća je gotovo isto, copy paste zadnjih nekoliko godina, pa mala jedna kritika izrađivaču izvješća, a mogli su barem one rečenične konstrukcije koje su se mogle napraviti i kvalitetnije popraviti, ali dobro. Isto tako imamo dosta tih kopiranih tablica, izvješća koje su gotovo identične svim prethodnim izvješćima. Dakle, očito je da previše materijala nije dalo i ne daje odgovore na ono što treba. Kod ustroja zavoda dato je objašnjenje i razvučen Statut zavoda a kod upravljanja zavodom opisuje se rad Upravnog vijeća sve do toga gdje su sudjelovali u zapošljavanju ovlaštenih vještaka koje znamo da više nisu dio HZMO-a nego su neovisno tijelo. Dakle, očito je da ovo izvješće u nekim dijelovima naprosto ne treba ni biti ovdje. Jedno zanimljivo pitanje na koje nismo dobili odgovor, je pitanje isplate duga HVO-u, odnosno ljudima koji prema obračunatim evidentiranim podacima u bazama HZMO-a imaju pravo na isplatu razlike svote mirovine koji se dogodio temeljem ugovora koji je obuhvatio 4100 korisnika pripadnika Hrvatskog vijeća obrane kojima će se po tom za ostale svote mirovina isplatiti pod jednakim uvjetima, odnosno istovremeno kad za to se osiguraju sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. To u izvješću nije nigdje spomenuto, dakle ako se to nalazi u onoj tablici broj tri na strani 48. ne znam, netko će trebati reći zašto sredstva uz sva obećanja nikada nisu planirana na način da to možemo vidjeti i zašto taj dug nije planiran, isplaćen i na koncu prikazan? Recite nam ako znate podatak, u vašem završnom obraćanju, koliki sada taj dug jest i zašto nije plaćen. Jer ovaj postupak HZMO-a je prvenstveno nekorektan prema hrvatskim braniteljima, a svakako i neprofesionalan i netransparentan prema Hrvatskom saboru ali i cijeloj Hrvatskoj. Kad gledamo ovdje na stranici 39. u svezi matične evidencije onda vidimo da je prosječan obuhvat prijava radnika zaposlenih kod pravnih osoba za razdoblje '70. do 2002. iznosio 96,5%, čemu je naravno pridonijela i ta mjera poboljšanja i povećanja ažurnosti zavoda, a prosječni obuhvat za razdoblje 2003. do 2012. 95,5%. Dakle, uz svu tehnologiju ispada da je obuhvat još manji. U izvješću od godine 2013. radi se o istom postupku, a od 2012. postotak je 96%. Jel to znači da HZMO ne može bolje ili treba poraditi da se napokon kompletira staž kako se rješenje ne bi čekalo mjesecima već bi moglo biti izdano u 24 sata. Ovakva matična evidencija u ovom tempu neće isto napraviti ni za 20 godina ako se ovako nastavi. Kad pričamo o imovinsko-pravnim poslovima onda vas moram upozoriti da na stranici 41. do 43. jest jasno vidljiv nemar HZMO-a prema sredstvima iz državnog proračuna. Raznim floskulama tražiti neke izgovore i razloge da sama pravna služba nije sposobna odraditi svoj posao već se skriva iza nekih drugih službi, gube se sporovi koji onda ponovno moraju se pokretati naravno. I tako se vrtimo u krug, a taj krug se zove nekim riječima i krug nemara i nesposobnosti. Isto tako možemo uputiti kritiku i glede javnosti rada HZMO-a o kojem se priča, piše na stranicama 43. i 44. gdje je jasno opisano ne i sukladno žalbama korisnika koji se javljaju s upitima HZMO-u koji ne dobivaju odgovor. Dakle, jasno je da HZMO mora poraditi na svojoj slici u javnosti i sa kvalitetnijim uslugama doprinijeti poboljšanju funkcioniranja a na zadovoljstvo korisnika. Nadalje, što se tiče portfelja na stranici 55. jasno je da HZMO u svom portfelju ima više od 2 milijarde kuna s kojima po ovom kako vidimo ne zna raspolagati samostalno. Pa je onda i pitanje što je HZMO napravilo da aktivnost s kojom se ne bavi prebaci na kvalitetno rukovođenje koje bi moglo ostvariti dobit za proračun? Što se tiče spornih potraživanja pak su preko 50 milijuna kuna za koje osim što su formalno podignute tužbe HZMO nije napravio ništa. Imamo isto tako ovdje i podatak po kojem HZMO gospodari sa jako velikim brojem nekretnina. Dakle, stanova, poslovnih prostora, objekata u raznim gradovima koji umjesto da se stave u funkciju i da se koriste, da se na njima zarađuje se gubi. Što je to HZMO napravio u zadnje 4 godine kako bi se te nekretnine stavile u funkciju ili naprosto prodale ako HZMO nije u stanju upravljati s time? Imamo nadalje i kapital fond kojim upravlja Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo. Vezano uz portfelj zavoda postavlja se pitanje zašto isti i dalje zadržava portfelj s kojim se uopće ne trguje na burzi. Zašto kapitalni fond ostvaruje pravo na naknadu od 2% kao prihod i to od prosječne vrijednosti imovine fonda umanjene za financijske obveze? Oni se ponašaju kao samostalna pravna osoba a da pritom ni u jednom segmentu nisu tržišno orijentirani? Imovina naravno nije njihova, na istu ostvaruju pravo na naknadu bez obzira kako radili i kakve rezultate rada imali. Dodatak tome je i da si prije obračuna naknade odbiju svoje financijske obveze što se može vidjeti i na stranici 57. njihova izvješća. Dakle, kako zavod kontrolira njihovo poslovanje ili uopće ne kontrolira a imovina zavoda je kapitalnom fondu dana na upravljanje. Opaska pak da HANFA kontrolira rad fonda je ista ona opaska što smo vidjeli kad smo pričali o obveznim mirovinskim fondovima koje isto tako kontrolira HANFA, ali se to ne odnosi na kontrolu uvjeta rada i na uspješnost poslovanja. Naravno, jer o toj uspješnosti poslovanja bi trebao brinuti vlasnik a to je HZMO. Glede usklađivanja mirovina na stranici 15. izvješća piše da je u 2012. mirovine da se mirovine ponovno i redovito usklađuju prema kriteriju plaća i potrošačkih cijena u omjeru 50:50, dok na stranici pak 48. izvješća piše da u skladu sa člankom 88. Zakona o mirovinskom osiguranju mirovine i mirovinska primanja u 2014. nisu usklađivani. Isto se navodi i u onom sažetku pri kraju na stranici 72. Dakle, postavlja se pitanje je li ili nije bilo usklađivanja mirovina obzirom na tekst izvješća? Izvjesno je po ovom što vidimo ne odgovara stvarnom stanju izvještajnog razdoblja. razdoblja. I zaključno, samo izvješće je velika količina nepotrebnih i nekorisnih statističkih podataka lišena svih pokazatelja koji bi ukazivali na dobro i štedljivo upravljanje zavodom. Izvješće se pak daje i sa jednom godinom zakašnjenja čime su povrijeđene i odredbe samog statuta zavoda, a da za isto ne postoje opravdani razlozi. Imovina zavoda i način gospodarenja istom nije jasno iskazan kao niti način gospodarenja istom. I ima li zavod uopće ikakve pokazatelje koji bi ukazivali na zadovoljstvo korištenja njihovim uslugama, točnošću podataka, vremenom koje je potrebno za ostvarivanje usluga kod zavoda ili ih za to po ovim podacima i načinu kako oni to iznose nije uopće briga? Samom činjenicom da je jedini zavod ne znači da ne treba propitkivati kako su građani zadovoljni njihovim uslugama. I na koncu u kontekstu svega ovoga ima i nekoliko priča i zanimljivih pitanja koje bi možda mogli dobiti od čelnih ljudi a ovdje su, rijetko ih viđamo. Poznato je naime da HZMO kupovao na stotine milijuna ili sa stotinama milijuna kuna devize za strane primatelje mirovina. To su oni ljudi koji su ostvarili mirovinu radeći u Hrvatskoj ali više nisu. Ali da nikad nisu provodili postupak da utvrde koja banka bi im prodala te devize po najpovoljnijem tečaju? Imamo informaciju da je bio pokrenut i postupak no da ga je upravno vijeće poništilo uz neko veoma čudno objašnjenje. Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to što se tu događa i kolika je na takav način pričinjena šteta. Poznato je također i da je postojalo tisuće računa na koje su uplaćivane mirovine a da ti računi nisu postojali a novac nije nikada vraćen. Dakle postavlja se pitanje koliko i o kojem se iznosu radi i da il je pokrenut bilo kakav postupak odgovornosti unutar HZMO-a radi tog propusta a radi se milijunskoj šteti. I nije to izolirani slučaj. Zašto je u prethodnom mandatu HZMO inzistirao da se u obrazac JPPD ubacuje JMBG umjesto OIB-a jer smo onda došli do onog djela da smo u jednom trenutku imali oko 120 tisuća umirovljenika koji su primali mirovinu a da HZMO uopće nije imao OIB. I sjećate se i one priče kad je u jednom trenutku kad ih je ostalo nekih 10, 30 ili 50 tisuća koliko je bilo rečeno nema više isplate mirovina za sve one koji ne dostave svoj OIB. Na koncu je čak za nekih 25 tisuća i obustavljeno dok to ne dostave da bi se svelo na kraju da imamo negdje skoro 8 tisuća ljudi kojima je mirovina isplaćivana ko zna koliko dugo a da se uopće ne zna da li od tih ljudi itko uopće postoji. HZMO-a poznato i to, postoji priča, dakle ja samo tražim odgovore, da se znalo dogoditi da se ručno preko vikenda ulazi u baze podataka i ručno podešava ljudima koeficijente mirovina da bi dobili veće mirovine? Jer ako se to jednom uđe i promijeni to više nitko ne kontrolira. Ili bi pak trebao kontrolirati s obzirom da danas imamo takove računalne sustave sa kojima se vrlo lako može doći do niza odgovora a na veoma zanimljiva pitanja. Što mislite kolege može li se samo u ovoj jednom segmentu, a ima ih nekoliko o kojima sam pričao, pronaći recimo jedna milijardica s kojim bi se smanjio javni dug ili minus ili deficit u državnom proračunu? Ako bude sreće imat ćemo priliku dati vam jasan odgovor u vrlo skoro vrijeme. I na koncu, jedno nagradno pitanje. Znamo da se radilo o nekim igricama u sustavu dječjeg doplatka i vezi između HZMO-a i Ministarstva rada i mirovinskog sustava a u što je sve uključeno i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Bilo bi zanimljivo vidjeti o kojem se iznosu radi i što se tu doista događa? I na koncu, mnogi umirovljenici se pitaju hoće li i ove 2016.godine biti božićnice s obzirom da se i kolege koje dosada nismo previše čuli u ovom Saboru nisu po tom pitanju javljali, drago mi je da se uključuju u raspravu i što se Bloka umirovljenici zajedno tiče vjerujem da će Božić biti ubuduće svake godine a time i božićnica a ne svake četiri godine. Hvala lijepa. vam lijepa. Ja bih ponovno zamolio sve i koji govore u ime kluba, i u pojedinačnoj i u replikama da se drže teme koja je ponavljam poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu. Pa bi vas lijepo molio da se ipak toga držimo, a uvjeren sam da će se i oni koji su replicirali toga držati. Prvi se za repliku javio uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. puno se spominje to i dvojba je uvijek oko nekih mirovina za HVO. To je spomenuo gospodin ovdje, pa bi samo rekao da nije Hrvatskog vijeća obrane i mi bi sjedili ovdje danas i raspravljali o mirovinskom sustavu. U obraćanju naciji predsjednika Tuđmana 96.godine nigdje se ne spominje HVO, Hrvatska vojska nego Hrvatske snage. I u strateškom je interesu a ne samo strateški interes nego moralna obaveza hrvatske države da se pobrine za mirovine Hrvatskoj vijeća obrane jer ti su ljudi ostali na svojim ognjištima i u jako teškim okolnostima probali preživljavat, a tu su prikazani kao nekakva šudra koja je vodila privatni rat. To nije tako. Ja bi samo spomenuo da se isplaćuju mirovine partizanskim borcima ja mislim 40 tisuća njih i tu nema dvojbi u hrvatskom javnom prostoru a HVO se spominje u nekom negativnom kontekstu. Ti ljudi samo da nisu rekli svoja prava, ranjenici, poginuli nego npr. nemaju prava šta imaju hrvatski branitelji, npr. slanje djece svoje na fakultete kao Mostar. To se mora riješiti to je obaveza Hrvatske države i Hrvatskog sabora. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Joj oprostite Milivoj Špika. Gospodin Hrelja se toliko puta javio da već automatizmom kažem. Izvolite kolega Špika. **Špika, Milivoj (BUZ)** Hvala lijepa kolega. Postoji i određeni međudržavni sporazum koji je regulirao ovo pitanje ali nažalost postoje i oni koji ovaj međudržavni sporazum nisu ispoštovali. Zato je i bilo otvoreno ovo pitanje što se sa time događa i u kojoj je to fazi. Nema razloga, naravno da se ne poštuje sve ono što se potpiše pa kada se radi i o mirovini i pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika SilvAna Hrelje. prema jednoj instituciji koja bilježi 92 godine govoriti u Hrvatskom saboru da nije dostavila izvješće sukladno svom statutu i na vrijeme. Druga je stvar da li je Vlada na vrijeme raspravila, da li je predsjednik Sabora u prošlom sazivu to smatrao prioritetom da se raspravi, to možete dati bivšoj Vladi, adresirati tu primjedbu ili pak predsjedniku Sabora u bivšem sazivu ali nikako ne možete to adresirati na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Trebate biti svjesni ne da je HZMO od različitih naziva nije od različitih naziva nije preživio samo Vlade SDP-a i HDZ-a, preživio je mnoge sustave, preživjeti će i ove vaše opservacije koje nisu po meni dobronamjerne nego postavljaju sumnju u rad HZMO-a a ne vodite računa da on ne vrši plaćanje i o nekim stvarima ne odlučuje nego samo poštuje pozitivne zakone a sav novac je u Ministarstvu financija. Dakle oni samo obračunavaju a tekuće transfere radi radi Ministarstvo financija i odonuda ide isplata. Ja vas molim da malo to pogledate i da malo shvatite kako sustav funkcionira. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Kolega Hrelja nemojte se toliko uzbuđivati škoditi će vam zdravlju. Dakle nisam ja optužio kolege iz HZMO-a ni za što, ja sam samo utvrdio cijeli niz pitanja i pitam i zašto, i pročitao sam dio iz statuta koja kaže da se svake godine dostavlja izvješće. O tome zašto mi to nemamo na klupama ili zašto to vi u prethodnom sazivu niste imali na klupama to će kolege u završnom obraćanju, pretpostavljam da su hvatali pitanja ću jednostavno odgovoriti i nema potrebe da vi budete njihov odvjetnik ovdje i vidim ljude normalne, inteligentne koji su dali relativno dobro izvješće i koji će znati odgovoriti na sve ovo što mene ali vjerujem i širu javnost zanima. Dakle, polako, nemojte se toliko nervirati, škodi zdravlju. Sljedeća replika biti će uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Špika, smeta vam to što imamo na dnevnom redu točku iz prošloga saziva Sabora koja nije odrađena. Ja ću vam samo reći sljedeće, zahvalite Bogu da Sabor nije uspio zbog toliko posla prošli saziv odraditi toliko točaka pa ih danas imate, imate što raditi. Jer od datuma kada smo se konstituirali 28. prosinca vaša stručna Vlada nam je na Sabor poslala jednu jedinu točku dnevnog reda koju su ekspresno povukli nazad da se doradi ili da se dopeče kako se to kaže jer nije napravljena kako treba, odnosno nije pečena koliko treba. Tako da bih vam preporučio i vama i svim vašim kolegama da kada raspravljate o cijelom ovom dnevnom redu to radite što god duže možete. Jer ako brzo iscrpimo sve ove točke koje su ostale od prošlog Sabora bojim se dok vi sve ove vaše stručnjake za pomoćnike i zamjenike stavite da ćete biti na prisilnom godišnjem negdje tamo do ljeta zato što točaka iz Vlade kao što vidite nema. A s obzirom da Sabor treba i mora raditi, plaćeni smo da radimo onda rastegnite ovo i radite na onom što prošla Vlada i prošli Sabor nisu uspjeli odraditi zato što su imali previše posla. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. **Špika, hvala vam lijepa što se brinete za rad ovog saziva i nove Vlade ali propustili ste primijetiti da je ovo izvješće iz 2014. godine koje ste vi propustili napraviti u sazivu, dakle očito je da se nažalost novi saziv i nova Vlada mora vratiti mrvicu u prošlost radi vašeg nerada, odraditi to što ste vi propustili i kada počistimo ovaj mali nered koji ste nam ostavili onda ćemo vrlo vjerojatno brzo ići dalje i sa ovime što se vi pozivate. pozivate. Dakle, uz malo strpljenja, kada ovo počistimo što je ostalo iza vas, iza vašeg vrijednog rada krenuti ćemo i sa onim što javnost od nas očekuje i nema potrebe da se ni vi previše uzbuđujete. Ali moramo, moramo nažalost to odraditi jer vidimo da ovo nije jedino izvješće koje je ostalo iz 2014. godine. A vi koliko ste vrijedni bili a vidi se po rezultatima vašega rada u svim pokazateljima rada hrvatske Vlade je jasno da je čak i dobro da ste vi još uvijek u 2014. mada bi bilo dobro da ste otišli naprijed. Evo mi ćemo se vratiti par dana pa ćemo onda, u veću brzinu idemo sa 2016. Ali hvala na upozorenju i na brzi. Voditi ćemo računa. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Srećom da sam po vokaciji učiteljica i nastavnica pa mi nisu strane pojave kada je potrebno utvrđivati gradivo i po nekoliko puta. Gospodine Špika, u vašem izlaganju nekoliko puta a i u odgovorima na repliku istaknuli ste da danas raspravljamo o izvješću za 2014. godinu, to je točno i ne samo u ovoj točci dnevnog reda, nego gotovo cijeli dnevni red 2. sjednice Hrvatskoga sabora sastavljen je upravo sa točkama o radu raznih institucija za 2014. godinu. Na sjednicama matičnih odbora vrlo jasno je utvrđeno da su već matični odbori u prethodnom Saboru o većini ovih točaka raspravljali, međutim kako vam je poznata činjenica da je Hrvatski sabor raspušten koncem rujna a da je tadašnja Vlada koja je još uvijek bila aktualna imala jako puno zakonskih prijedloga koje je upućivala u proceduru naprosto se neke od ovih tehničkih točaka nisu stigle uvrstiti odnosno obraditi na plenarnim sjednicama Sabora iako su uredno prošle radna tijela Sabora, sve odbore, pa su o njima bile dužne raspravljati novi odbori i evo danas su došli na na sjednicu Hrvatskog sabora, odnosno na raspravu na plenarnu sjednicu. Nema tu nikakvih zaplotnjačkih igara, a još manje bilo kakvih temelja da izvlačite ovakve zaključke kakve ste izvukli. Na kraju krajeva kako je rekao kolega Parić, da nema ovih točaka dnevnog reda shodno radu ove Vlade koja se konstituirala mi na žalost, ovaj Sabor ne bi imao o čemu raspravljati ne zato što ne želi raditi nego naprosto zbog toga jer ovisimo o dinamici rada hrvatske Vlade koja je za sada vrlo spora, gotovo nikakva. Hvala lijepa.

Nećete naći ni jedno. Drugo, radno tijelo raspravlja o točci koje je na dnevnom redu, s obzirom da matično tijelo nema predsjednika trebao bi biti iz vaših redova, trebali ste ga predložiti kad se radno tijelo predlagalo, pa da onda može na vrijeme saznati. I druga stvar, za razliku od ove Vlade tek je nekoliko tjedana tu, dakle ne možemo još uvijek pričati ni dobri ni loši, a budite sigurni ne budu li dobri mi ćemo to ovdje prvi reći, nećete vi. Da, vama je trebalo ako se ne varam više od dvije i pol godine za clean start, a čini mi se da ste još uvijek na startu, a dok dođete do novog clean starta morat ćete proći još jednu izbornu utakmicu, pa ako bog da ili ne da vidjet ćemo, za nekog sreća, za nekog nesreća. Znate to. A što se tiče Izvješća o radu HZMO-a nešto smo rekli mi, nešto su rekli oni, ali puno toga ostaje reći odgovorima na pitanje. I ne trebate se kažem opet i vama ću reći nemojte se ni vi previše uzbuđivati jer imali ste dovoljno vremena ova pitanja koja sam ja otvorio postaviti dok ste bili ovdje, ako ne u četiri godine, jer ovo izvješće kasni godinu i pol, onda ste mogli barem za prva dva, ali niste. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Miranda Mrsića. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Špika, da ste malo potaknuli svog predsjednika Odbora za izbor, imenovanja imali bi predsjednika Odbora za rad, mirovinski sustav. Pitanja koja ste vi rekli smo mi postavili 2012. dolaskom u Banske dvore i na ta pitanja koja ste vi sada otvorili smo dali jasne odgovore od toga koliko je ljudi bilo bez OIB-a, od toga da smo našli godinama da se isplaćuju mirovine osobama kojima to ne pripada, da smo i procesuirali, da je policijska istraga za neke još uvijek u tijeku i da smo naplatili se od onih koji su to nepripadno primali. S druge što se tiče HVO-a, pa evo vi ste sada u koaliciji, možete se dogovoriti sa vašim ministrom financija da se osiguraju sredstva za isplatu razlike tih mirovina HVO-u, a to je obaveza po međudržavnom ugovoru. Nitko ne bježi od te obaveze, ali treba pronaći sredstva. Napominjem da 1% povećanje mirovina što je za očekivati da će biti ove godine najmanje je negdje oko 360 milijuna kuna. Prema tome, sad ste u prilici da u vašoj koaliciji ne spriječite da naprave ono što su radili 2010. i jedanaeste, a to je da su zamrzli mirovine. Bivša Vlada je te mirovine odmrzla i isplaćivala ljudima mirovine i na taj način održala standard iznad granice siromaštva. Što se tiče tih drugih pitanja odgovori su svi dati i na to zašto se godinama kupovale devize bez ugovora, bez javnog natječaja. Javni natječaj je konzumiran, izabran je bolji ponuditelj za skoro preko 50% manje sredstava nego što ih se plaćalo godinama. I s druge strane omogućilo da u inozemstvu vidimo na koje račune se isplaćuje, a da se godinama to nije isplaćivalo. Dakle, sva pitanja koja ste vi postavili mi smo dali već odgovore, pa molim da se malo bolje informirate. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Hvala lijepa kolega Mrsić. Da, vi kažete vi ste davno prije postavili mnoga pitanja i kažete dobili ste neke odgovore. Da ste dobili odgovore na način koji bi riješio problem, onda ih ja sada ne bih postavljao. Ja ću za razliku od vas u ovom mandatu inzistirati da dođem do odgovora i da dođem do rješenja. Ne znam koliko ste vi mogli ili ste bili uporni, ali u svakom slučaju za sve je dobro što je napravljeno treba uvijek reći da je dobro i ne treba od toga bježati bez obzira tko je. Jer i u ovom Hrvatskom saboru bit će svakako prijedloga koji će doći i od vaše strane i koje će trebati prihvatiti. Ja ću biti prvi taj ako je dobar, ali isto tako i kritizirati. Ali ne možemo isključiti da sve ono što je dobro Kukuriku vlada napravila u prethodnom mandatu ne stane u jednu rečenicu malu, malo veoma malo. Dakle, ne treba trošiti previše papira za nabrajati to. I da ponovim još jednom na kraju, ja se neću zaustaviti samo na ovim pitanjima sad koje sam postavio nego ćemo inzistirati na odgovorima i još bolje. Sami ćemo ući u taj prostor gdje se može doći do odgovora na način kako to dopuštaju procedure i naš sustav. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Špika, u vašoj raspravi osim ovog čuđenja u 2014. godini kao što su moji kolege rekle sva sreća što imamo o čemu raspravljati jer evo danas je sjednica Vlade također sa samo 5 točaka od koje su dvije točke također izmjena i dopune zakona koje je pripremila protekla Vlada. Znači nema ničega, nema novih sadržaja i da nema materijala na ovoj sjednici koje je prošla Vlada ostavila ne bi ništa imao ovaj Sabor za raditi. Sa druge strane čudim se vama da jednoj instituciji koja broji više tisuća ljudi, koja marljivo radi i koja obavlja vrlo odgovoran posao pristupate u svojoj raspravi sa time da ima jako puno copy-paste tablica. Rekli ste evo tu je u izvješću jako puno copy-paste tablica inače valjda izvješća ne bi ni bilo. Pa recite odakle su ih copy-pasteli? Ne znam, jeste već vidjeli te tablice negdje? Jel' možda iz nekog prethodnog izvještaja? Jer 2014. je 2014. ne', 2013. nije bilo 2014. Tako da morate radi ozbiljnosti rasprave reći odakle su copy-paste tablice kao što su u nekim slučajevima neki prilikom utvrđivanja pisanja određenih diplomskih radova rekli točno 75% diplomskog rada jednog vašeg kolege je copy-pasteno. To tak' morate reći Znači, onda recite odakle je copy-pasteno jer inače nema smisla da to govorite i obezvrjeđujete rad jedne ja bih rekao vrlo kvalitetne institucije. Jasno se kaže odakle je copy-pasteno kao što su kažem neki diplomski radovi vaših kolega iz Domoljubne koalicije vrlo jasno napisani odakle su copy-pasteni. A što se tiče ovih nepravilnosti isplata pa da više HZMO nema afera poput onih 2012. koji su otkriveni ili krajem 2011. Rubala, nema afera da se isplaćuju mami penzije 5 godina od 2007. nadalje, nema afere da se uređuje aula HZMO-a za 5, 6 milijuna kuna. Znači tih afera zbilja više nema. Vrijeme, a i tema, molim vas. A i u odgovoru nemojmo govoriti o stvarima koje nisu tema, niti u pitanjima niti u odgovorima. Izvolite kolega Špika. **Špika, Poštovani kolega ako nemate dobar odgovor onda nemojte koristiti moje izlaganje da biste otvorili neku temu koja sa ovim apsolutno nikakve veze nema. Dakle, politički je nekorektno, a posebno ako se aludira na osobu koja u ovom trenutku nije ovdje. Nemojte to raditi jer ja na takvo nešto znam uzvratiti i bit će vam žao zbog toga, vjerujte mi. A ja sam u svom izlaganju jasno rekao da je prvih 16 stranica copy-paste i da je od 16. do 23. opet Dakle, rekao sam što i pozvao sam se na izvješća iz 2013., 2012. i 2011. Dakle, rekao sam na što mislim ali bez ikakvih pretenzija da omalovažim to izvješće. Jer Bože dragi postoje određeni standardi u svakom izvješću koji gotovo da su identični svake godine kad nabrajamo neke iste stvari. Ali sam upozorio da postoji i nekoliko rečeničnih konstrukcija koje su nezgrapne. Dakle, to su mogli malo popraviti ali nisu. Ništa u onom smislu da bi to utjecalo na kvalitetu ovog samog izvješća, glede te kvalitete i glede onog što sam tražio to su ona postavljena pitanja. Sve ovo ostalo je u sklopu nečeg drugog. I kažem kolega pokušajte

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ravnatelju sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Evo pred nama je Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu. Ja smatram da je samo izvješće napravljeno kvalitetno jer iz podataka iskazanih i sistematiziranih u izvješću HZMO-a vidljivo je da je vidljivo je da je ono napravljeno i profesionalno. Dakle, moje viđenje se sasvim razlikuje od viđenja gospodina Špike ovog izvješća jer sam iz njega mogla iščitati sve bitno što me zanimalo. Za pohvaliti je i to da je posao HZMO obavljao s manjim brojem zaposlenih, s manjim rashodima za zaposlene i manjim materijalnim rashodima. Naime, broj zaposlenih kontinuirano se smanjio od 2008. godine kada su bila 3403 zaposlena dok je s 31.12.2014. bilo zaposleno 2853 djelatnika. Da bi se ovaj opsežan posao mogao kvalitetno i ažurno obavljati s manjim brojem zaposlenika sigurno je velikim dijelom omogućila i modernizacija i informatizacija poslovanja zavoda. Svi mi koji smo se susretali kao korisnici nekih od usluga HZMO-a ranije i sad vidimo bitne razlike i veliki napredak. Naime, već u 2013. godini uvođenjem JOPPD obrasca omogućeno je preuzimanje podataka za potrebe ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja. Na to se nastavila i 2014. Ustrojena je jedinstvena prijava za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u elektroničkom obliku, dakle povezan je sustav HZMO-a i HZZO-a pa obveznici više ne moraju podnositi zasebne prijave pa obveznici više ne moraju podnositi zasebne prijave u dva sustava već samo jednu u mirovinski sustav. Razmjenom podataka o školovanju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta omogućeno je elektroničko preuzimanje podataka u statusu učenika iz aplikacije e-matica. To je veoma važno jer su podaci o školovanju djece u osnovnim i srednjim školama bitan preduvjet za ostvarivanje prava na doplatak za djecu kao i još nekih drugih prava. Uvedene su i nove usluge u projektu e-građani. Putem portala e-građana i osebujnog korisničkog pretinca svatko može doći do skoro svih informacija koje ga interesiraju. Koliko je ova komunikacija važna i da je treba stalno nadograđivati govori i podatak da je u 2014. godini stranicu zavoda posjetilo 3 milijuna i 19 tisuća posjetitelja, odnosno da je bilo milijun i 50 tisuća posjeta više nego u 2013. godini. U 2014. postavljeno je 6250 pitanja elektroničkim putem što je također povećanje u odnosu na 2013. godinu za 1800 pitanja. Uz korisničke stranice najzanimljivije rubrike su bile doplatak za djecu, kad mogu u mirovinu, a najčešća pitanja podnošenje zahtjeva i prava iz mirovinskog osiguranja. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga jer sam izuzetno zadovoljna radom HZMO-a naročito od 2013.nadalje. Želim što prije zaboraviti različite tiskanice i evidencije koje smo dostavljali na nekoliko mjesta s istim podacima, želim zaboraviti i čekanje na šalterima, želim zaboraviti koliko smo vremena gubili kao osiguranici, poslodavci ili predstavnici poslodavaca samo da ispunimo svoju zakonsku obavezu. Ovo su bile pohvale za rad HZMO-a, to su poslovi na to su poslovi na koje oni mogu utjecati i to rade veoma uspješno. Međutim, oni posao obavljaju i za osiguranike, znači buduće umirovljenike kao i za sadašnje umirovljenike. Vjerujem da bi svi željeli da ne svjedočimo ovakvom odnosu broja osiguranika i korisnika mirovina. Međutim, od 2008.godine kada je na jednako umirovljenika bilo 1,4 osiguranika u 2014.godini na 1 milijun i 223 tisuće umirovljenika ima svega 1 milijun 397 tisuća 400 osiguranika što je odnos 1,14 osiguranika po umirovljeniku. Kako dolazim iz Varaždinske županije usporedila sam podatke za područnu službu u Varaždinu s ostalim službama i uredima te sam ostala ugodno iznenađena i podatkom da je broj korisnika mirovina 673 u odnosu na tisuću stanovnika što je najbolji omjer od svih u Hrvatskoj. To je još daleko od onoga što želimo. Znam da bi odnos trebao biti daleko povoljniji kod nas u korist osiguranika a to je jedino moguće postići povećanjem investicija odnosnom otvaranjem novih radnih mjesta, dakle povećanjem broja osiguranika. Zabrinjava i podatak da je prosječna mirovina za prosinac 2014.umanjena za porez i prirez iznosila svega 2238 kuna. Neću govoriti o onim mirovinama od 1500 kuna u kojoj strukturi žene čine 61,04% što je oko 3 postotna poena više od muškaraca. Uzimajući u obzir da tu spadaju i skupine korisnika koji mirovine ostvaruju primjenom međunarodnih ugovora, poljoprivrednici i korisnici s manjim mirovinskim stažem nepobitna je činjenica da u ovoj skupini ima više žena što je posljedica toga da žene još uvijek ostvaruju manju plaću od muškaraca. Još se uvijek govori o isplati mirovine iz mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti u kojem osiguranju brigu vodi HZMO jer je objedinjenih isplata mirovina iz prvog i drugo stupa jako malo i to onih osiguranika koji su se odlučili dobrovoljno uči u drugi stup, odnosno individualnu kapitaliziranu štednju. Očito je da uplate osiguranika u osiguranje međugeneracijske solidarnosti na račun državnog proračuna iznosom ni približno ne odgovara potrebama za isplatu mirovina. Hrvatska je 1999.odlučila se za mirovinsku reformu. Utvrdili smo podjelu obveznog izdvajanja od 20% i to 15% u međugeneracijsku solidarnost i 5% u osobnu štednju s time da je dio osiguranika koji su bili starosti iznad 40 godina mogao birati želi li samo prvi stup ili ulazi i u drugi. U toj reformi bilo je planirano postupno povećanje izdvajanja i bio je plan odnosno projekcije da bi do 2007. godine povećanja u drugi stup trebalo biti do 8% a do 2014.čak 10%. Osnovan je i treći stup dobrovoljne mirovinske štednje u koji je štednju poticala i država, međutim u tom stupu ima nažalost jako malo osiguranika. Možda da je gospodarski rasta bio veći, da se nastavio, da nije bilo krize vjerojatno bi i situacija s mirovinama bila nešto bolja i rasprave ovdje danas drukčije. Ali tu smo gdje jesmo i potrebno je dobro analizirati, istražiti, raspraviti uzevši u obzir sve činjenice i otvoriti temu budućnosti umirovljenika i mirovina. Ono što je sigurno i oko čega se svi ovdje slažemo je to da se od prosječne mirovine živi jako, jako teško a da ne govorimo o onoj ispod prosječnoj. Smatram da bi trebalo omogućiti svim umirovljenicima koji su u starosnoj mirovini bez obzira jesu li u prijevremenoj ili punoj mogućnost uključivanja u rad. Moramo imati na umu da mnogi koji su otišli u prijevremenu starosnu mirovinu nisu otišli svojom voljom već prisilno. Treba iskoristiti njihovo iskustvo i omogućiti i tim ljudima da rade i osjećaju se korisno, a samim tim bar malo da povećaju i svoja primanja. Dakle, zalažem se da i umirovljenici koji su u prijevremenoj starosnoj mirovini mogu raditi pod istim uvjetima kao i umirovljenici koji su u punoj starosnoj mirovini. I na kraju klub HNS-a podržat će ovo izvješće. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, kako ste govorili o informatizaciji Zavoda za mirovinsko osiguranje definitivno sam se osjećao prozvanim, moram još nadopuniti sve ono što ste rekli. Naime, HZMO jedna je od institucija ove države koja je među prvima definitivno prepoznala sve prednosti informatizacije i unošenja informatičkih procesa u svakodnevno poslovanje. Tako reći da su bili jedni od prvih koji su počeli raditi razmjenu podataka ne samo unutar države nego poslije i sa drugim državama i na taj način ne samo da su mnoge procese poslovne koje rade unutar sebe i sa građanima ubrzali nego su ih i pojeftinili i samim time uštedjeli sredstva i državi i proračunu i svemu. Isto tako mislim, uvjeren sam i da su oni prva institucija koja je uvela elektronički dokument u ovoj zemlji, to je bilo čini mi se u 7. mjesecu 2013. zamijenjena ona stara radna knjižica koja je izgledala kao prava onako knjižica sa tvrdim koricama. Sa prvi put sa elektroničkim dokumentom radnom knjižicom, radnu radnu knjižicu možete dobiti na internetu gdje god želite. A kada pričam o e-građanima koje ste također spomenuli pošto sam ja imao neke veze sa e-građanima moram reći iz prve ruke da cijeli taj projekt definitivno neću reći da ne bi imao smisla ali bi bio na puno manjoj razini svoga postojanja u onoj inicijalnoj fazi da nije bilo elektroničkih servisa koji je HZMO u tom momentu dao i upotpunio u e-građane. I definitivno smatram da je red da osim svih ljudi koji koji su naravno radili na tim projektima da se ovim putem zahvalimo i ravnatelju i zavodu i svim divnim ljudima tamo koji rade i koji su radili na informatizaciji jer su uistinu prepoznali ono što je bitno, ono što je budućnost i sadašnjost i mislim da je to za svaku pohvalu. Evo hvala. Hvala lijepa. Odgovoriti će uvažena zastupnica Božica Makar. bitno. Moram reći da je sve sistematizirano, sve što je učinjeno u 2014. godini na ovom polju upravo u ovom izvješću. I zato nisam smatrala potrebnim ali još jedanput napominjem da sam jako, jako zadovoljna radom i svake godine sve više. Hvala. Sljedeća je replika uvažene zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid izlaganju da je gospodarska situacija bila bolja da bi sigurno i umirovljenicima bilo bolje. Međutim i u teškim vremenima kada smo mi preuzimali odgovornost za Hrvatsku dakle nisu se smanjivale mirovine nego čak u nekim slučajevima nešto i povećale ali i ono što je najvažnije da su se mirovine usklađivale. Međutim, stanje koje je danas trenutno u Hrvatskoj zaista zabrinjava. Zabrinjava iako je Vlada vrlo kratko vrijeme na vlasti nova i od obećane ekonomske revolucije mi možemo samo vidjeti u vrlo kratkom periodu samo ideološku kontra revoluciju. Što je Vlada do sada učinila? To je Vlada koja se jednostavno ne može ni dogovoriti, formira para tijelo vijeće jedno kako bi se dogovarali o sljedećim dogovorima uz obećanje o rezanju administracije. Imamo samo još dva nova člana Vlade. A od odluka Vlade od tih ingenioznih odluka imamo samo novu Uredbu o određivanju o štićenim osobama. Prije nego što dam riječ. Ja sam lijepo zamolio više puta i danas i u nekoliko dana da se držimo teme. Postoji poslovnička odluka sa kojom ja mogu kazniti one koji se ne drže teme. Ja vas lijepo molim nemojte me tjerati da to rabim. Ovo kolegice Ingrid Antičević-Marinović nije imalo veze sa temom. …/Upadica se ne čuje./… Ne, to nije imalo nikakve veze sa temom. Apsolutno nikakve veze sa temom. Prema tome, ja molim i vas i sve ostale da se držite teme. Nema potrebe da da rabim poslovničke odredbe koje mi stoje na raspolaganju nego idemo biti uistinu parlamentarni i raspravljati o onim temama koje su na dnevnom redu. Postoji dovoljno prostora za političko nadmetanje u okviru tih tema, ne moramo govoriti o svemu i svačemu što nam taj čas padne na pamet. Odgovoriti će uvažena zastupnica Božica Makar. Izvolite. Reći ću da se slažem sa činjenicama koje je iznijela tu kolegica Antičević. Međutim, ja sam govorila prije svega o poslovanju zavoda i govorila sam o drugom stupu, odnosno kako da budu mirovine veće, kako da umirovljenicima bude bolje. Dakle povećanje izdvajanja u drugi mirovinski stup što je jedino moguće povećanjem odnosno aktiviranjem bolje gospodarske situacije. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSU-a govoriti će uvažena zastupnica Marija Ilić. Izvolite. poštovani ravnatelju zavoda, zastupnice i zastupnici. Evo kako je rekla kolegica prethodno, pred nama je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te stanju mirovinskog sustava na temelju generacijske solidarnosti za 2014. godinu. Iz izvješća je vidljivo da je u 2014. nastavljen trend smanjenja omjera između osiguranika i umirovljenika tako da smo na kraju 2014. imali a već nekoliko puta se taj podatak ovdje iznosio milijun

Ja moram napomenuti bez obzira što smo upozoravani da ne vučemo paralele da se odnosi izvješće na 2014. međutim nemoguće a da ne spomenemo '90.-te godine omjer umirovljenika i osiguranika bio je 1:3 a već '98. godine se prepolovio na jedan naprama jedan i pol, da bi u 2014. prema ovom izvješću

također da imamo 2848 korisnika mirovine ili 77 njih u Republici Hrvatskoj i 2771 u inozemstvu bez OIB-a kojima je obustavljena isplata mirovine i oni nisu uračunati u taj ukupan broj umirovljenika. Najveći problem i posljedica za mirovinski sustav Republike Hrvatske ili gotovo da kažem prava havarija nastala je u razdoblju devedesete do '99. kada je izgubljeno prema podacima 562 000 osiguranika, a dobili smo 362 tisuće novih umirovljenika. I to je do danas rekla bih nenadoknadivo. Slijedom toga se 1999. krenulo u mirovinsku reformu. Do kraja 2008. vraćen je dio izgubljenih radnih mjesta na 604 848 osiguranika, da bi dolaskom krize u 2008. do danas je smanjen broj osiguranika za 207 448. A u istom razdoblju povećao broj umirovljenika za 75 448. Od početka krize do 2014. omjer osiguranika i umirovljenika pao je sa 1,40 na 1,14. Naravno, nepovoljan omjer osiguranika i umirovljenika kao ako uzmemo i posljedice rata privatizacije na hrvatski način, demografsko starenje stanovništva i činjenica da sve više u mirovinu odlazi netko reče ovdje ona baby bum generacija rođena pedesetih prošlog stoljeća, ali i ova bez obzira kako se nekom svidilo ili ne dugotrajna kriza najveći su problem hrvatskog mirovinskog sustava. I danas od raznih i različitih da kažem stručnjaka koji se bave tom problematikom, a naravno i instituta slušamo kako što žurnije treba povećati dob za odlazak u mirovinu, kako treba povećati granicu za odlazak u prijevremenu mirovinu i još strože penalizirati odlazak u prijevremenu mirovinu. kako vidimo izlaz iz tih problema stalno se traži u reformama i restrikcijama u mirovinskom sustavu, a glavni problem su upravo izvan mirovinskog sustava. U našem prije svega gospodarsko-ekonomskom sustavu koji naravno svojim rastom treba stvarati rekla bih nova radna mjesta, porast proizvodnje, stvaranje novih vrijednosti koji će onda puniti mirovinske fondove. Kod nas se stalno povlači tvrdnja kako u Republici Hrvatskoj ima previše umirovljenika, kako se previše troši na mirovine, a često se mirovine svrstavaju, a one i jesu u socijalna davanja. davanja. Dakle , po svojoj visini. Ali moram naglasiti da su one ipak zarađene dugogodišnjom uplatom doprinosa. U Danskoj na tri i pol stanovnika dolazi jedan umirovljenik. Taj omjer je i u Hrvatskoj, ali Danska ima dvostruko veći veći broj zaposlenih pa je to upravo onda pokazatelj da što više se pune fondovi da će se moći i veće mirovine Prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2014. iznosila je 2238,85 za prosječan staž od 30 godina čiji udio u prosječnoj neto plaći iznosio 39,17%. I prema ovom izvješću 45% korisnika mirovine ili 550 000 ima mirovinu do 2000 kn, a 71% umirovljenika ili u broju 868 280 ima mirovinu do 3000 kuna. Ukupni udjel mirovinskih rashoda republike hrvatske čuli smo to bezbroj puta u BDP-u u 2014. iznosio je 11,19% što je i manje od prosjeka članica EU. Također jedan od problema mirovinskog sustava nekoliko puta smo to čuli je preveliki broj korisnika invalidskih mirovina koji je ipak značajno usporen, ja to moram naglasiti, u zadnje tri godine. U prvim godinama krize 2008. i 2009. bio je pravi stampedo rekla bih odlaska u invalidsku mirovinu i to godišnje po 13000 umirovljenika. Nakon otkrivanja one afere Rubala i kupovanja invalidskih mirovina, a moram reći formiranjem Centra za vještačenje od 2012. do 2014. prosječan broj invalidskih mirovina smanjio se 4 puta, dakle s 13 000 na svega prosječnih prosječnih 3200 i nešto umirovljenika. Sjećamo se kako je naravno i u vrijeme Vlade Jadranke Kosor usklađivanje mirovina u 2010. i 2011. bio zamrznut, a u 2012. i 2013. mirovine su usklađene ukupno za 4,3% pa je prosječna mirovina od 2051 kunu krajem 2011. povećana na 2239 kuna krajem 2014. U 2014. godini nije bilo usklađivanja jer su oba indeksa bruto plaća i potrošačkih cijena bili bili negativni. Od 1. siječnja 2014. u primjeni su bile izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju prema kojima smo dobili dvije dvije podvrste prijevremenih starosnih mirovina bez penalizacije prema članku 35. za dugogodišnjih osiguranika sa 41 i više godina staža i 60 godina života. Umirovljeno je 4940 korisnika s prosječnom mirovinom od 3500 kuna, što je udio od 61% u prosječnoj plaći. Svrha mirovinskog sustava je ekonomska i socijalna sigurnost u starosti, a cilj svake mirovinske reforme dakle primjerena mirovinska primanja dugoročna održivost mirovinskog sustava. Najveći je problem kako postići tu ravnotežu između rekla bih svrhe i cilja. Mirovinska reforma od '99. godine naravno da nije ispunila ova dva osnovna cilja. Hrvatske mirovine zarađene radom i uplaćenim doprinosima nisu primjerene to mi mi svi znamo već dapače vrlo su niske. Ovakav mirovinski sustav dugoročno je po mom mišljenju pa gotovo neizdrživ. Sigurno je jedno da bi stabilizaciji mirovinskog sustava pridonijelo sve ono što mi svi znamo i želimo da nam se što prije prije dogodi, a to je veći broj zaposlenika, a time i više uplaćenih doprinosa kao posljedica investicija i nove proizvodnje rasta gospodarstva i BDP-a. No, ja moram reći da to da to danas izgleda još daleki put. Ne kažem da se nije za svih Vlada nastojalo, da su umirovljenici na neki način po svima skupi ali naravno da želimo da se to svede na jedan ajde da kažem primjereni život umirovljenika, dakle da se mirovine svedu i kanaliziraju prema nekim europskim rekla bih standardima. Te želje bi barem malo pridonijele ostvarenju cilja umirovljenika, a to su naravno te primjerene mirovine dostojne za život građana treće životne dobi. S obzirom na nastojanja S obzirom na nastojanja HZMO-a i na evidentna smanjenja troškova poslovanja kao i informatizaciju sustava stvarno je hvale vrijedno i za pohvalu. Klub zastupnika HSU-a i Stipe Petrine podržat će ovo izvješće. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Šukera, izvolite. **Šuker, nesporno je ono što se događalo '90-ih godina, isto tako kao što je nesporno da je u zadnje 4 godine nestalo 90 i još nešto tisuća radnih mjesta. koje su naprosto kad pogledate makroekonomske pokazatelje svi koji pokazuju su takvi. Međutim ja sam kolegice Ilić želio s vama polemizirati oko jedne sasvim druge stvari. Dakle, mi govorimo koliko imamo zaposlenih, međutim zaboravljamo da iz iste kase se isplaćuju plaće i mirovinski doprinos i mirovina za 250 tisuća zaposlenika u državnim i javnim službama. I kad tome dodate još preko 30-ak tisuća zaposlenih ovome i ono što mi realno trebamo gledati koliki je stvarni, ne želim reći da ovi ljudi ne rade, dapače nego koliki je stvarni odnos onih koji rade u realnom sektoru i onih koji primaju mirovinu? To je u ovom trenutku u Hrvatskoj 0,82%. I to je taj pogubni podatak oko kojeg se mi svi politički moramo skoncentrirati i prestati se nabacivati što je i kako je bilo. Jer mi to bez 100 ili 200 tisuća zaposlenih ne možemo promijeniti. Gledajte, od početka krize na ovamo je nestalo 200 i još nešto tisuća radnih mjesta. Ali kad pogledate ove koji primaju plaću iz državnog proračuna jel' znate koliki vam je to nominalni iznos? Ovako gruba računica to vam je negdje oko 5 milijardi kuna. Jer ukupno plaće koje se isplaćuju iz državnog proračuna u bruto iznosu su vam negdje 28 i još nešto milijardi kuna. Znači, nešto manje od 5 milijardi kuna vam je mirovinski doprinos. Dakle, isplaćujete sa sa pozicije gore na poziciju dolje da bi ovdje mogli isplatiti 36 milijardi. Onda to više nije trošak 36 nego 40 i još koju milijardu. I da nemate toliko zaposlenih u državnoj i javnoj upravi onda bi ovaj iznos bio još katastrofalniji. I mislim kad govorimo o ovom izvješću koje je napravljeno tehnički odlično, dapače svake godine se poboljšava, onda moramo izvaditi one stvari koje su naprosto problem svih vlada. Jer gledajte, niti ova prethodna Vlada

uključena./… jer godinama se tim bavite. Naime, ja sa tolikim fondom brojki, usporedbi sigurno da nisam upoznata ali je činjenica kada bi zavod imao svoju autonomiju i uplaćivao doprinose kao što je to u nekim drugim zemljama ja vjerujem da bi onda situacija bila sasvim drugačija. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa uvažena kolegice, vi ste u svojoj raspravi spomenuli da u kontinuitetu imamo pritiske iz raznih institucija da treba produljiti radni staž ali i više penalizirati prijevremene mirovine. u obranu prijevremenih umirovljenika jer je i iz ovog izvješća za 2014. vidljivo da oni u mirovinski sustav unose najviše godina staža osiguranja, 36,5 godina ako sam dobro upamtio ono što je gospodin ravnatelj uvodno govorio za ovo izvješće. Unatoč tome, godina, pardon 10 kuna manje po godini staža čak i od invalidskih mirovina. To govorim da,

pooštravanje dakle veća penalizacija, veće kažnjavanje odlaska u prijevremenu mirovinu. Tad je i onaj koji je mogao ostati raditi otišao u mirovinu da mu sutra mirovina ne bi bila manja. I treću stvar koju ste rekli da financijski je sustav sustav neizdrživ. To je točno, ali mirovinska prava nisu samo financijsko pitanje nego i pravno pitanje. Ovi ljudi su, dakle kad je bilo 5 radnika a 1 umirovljenik se izdvajalo isto tako u mirovinski sustav, gradili su se domovi zdravlja, gradile su se bolnice, gradilo se je puno toga što mi danas koristimo. I ja mislim da ovo što se od mirovina plaća iz proračuna je u stvari dug prema našem minulom radu odnosno prema umirovljenicama dok su oni stvarali.

da se u potpunosti slažem sa vama, ali ja naprosto u svom izvješću jer je ograničeno vrijeme nisam mogla raščlanjivati po pojedinim segmentima. raspravu negdje posebno a po segmentima sigurno da bi mi trebalo jedno tridesetak minuta. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava gospodin Silvano Hrelja. Izvolite, uvaženi zastupniče. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege ja ću malo pojedinačnu raspravu raditi iz jednog drukčije perspektive. Naime, htio bi s vama podijeliti neke činjenice koje su veoma bitne. Naime, mi pred sobom imamo izvješće jednog 92 godišnjaka, toliko je star HZMO u RH i teško

neki kažu da je u vlasništvu države, ja kažem da nije u vlasništvu države jer država ne može slobodno raspolagati imovinom HZMO-a bez obzira što tom imovinom upravlja DUUDI a da o tome ne odluči Upravno vijeće HZMO-a, a u upravnom vijeću sjede predstavnici poslodavaca, sjede predstavnici radnika i sjede predstavnici Vlade. Dakle, hoću reći da je to neka imovina koje je trebalo biti više da nije devastirana kad se posezalo tijekom raznih Vlada u portfelj imovine HZMO-a jer je ta imovina bila jer je ta imovina bila i namijenjena da se riješe pojedini problemi iz mirovinskog sustava. Dakle, hoću reći da stvari nisu tako jednostavne, naravno da se iz budžeta isplaćuje jedan veliki dio, dakle ne iz doprinosa, nego iz poreznih prihoda da bi se isplaćivale mirovine. Ali tvrdim da je to naš dug prema generacijama koje su stvarale jedan dio onoga koji mi uživamo a mislim da generacije koje su danas u mirovini doista nisu krive za uništavanje djela gospodarstva, da nisu krive za porast nezaposlenosti i da one tu cijenu ne smiju snositi. Naravno da treba gledati i HZMO kao jedno veliko poduzeće od više od 2,5 tisuće ljudi koji rade ponekad i u gotovo nemogućim uvjetima a da pri tome HZMO nema dovoljnu autonomiju i ne raspolaže sa dovoljnim sredstvima bez odgovarajućih odlika Vlade i nadležnih ministarstava da bi se njihov radni standard mogao povećati. Naravno ja sam dobio danas poruku iz moje Pule gdje me pitaju da li i kada će se riješiti pitanje sjedišta HZMO-a u Puli s obzirom da je 2014. stradalo u požaru, odnosno jedan dio je stradao u požaru. Da je obnova te zgrade veoma teška zbog visokih konzervatorskih zahtjeva. Radi se o jednom kulturnom dobru. Da ti ljudi rade na dvije lokacije, da mi imamo sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje što se iz ovog izvješća ne vidi jer je to dio slike kako ljudi žive i rade, da imamo određene djelatnosti unutar HZMO-a koje nemaju zaštitu od požara a radi se sa puno, puno, puno papira. Imamo s druge strane i poziciju da unatoč, unatoč zakonskoj obavezi mikrofilmiranja mi moramo arhivirati i mikrofilm ali i papire. Prema tome radimo svi zajedno dvostruki posao a ja mislim da za to nije kriv HZMO nego oni koji prave zakone a koji prave zakone a to su Vlade u svim sazivima. Pa ja ću čestitati svima onima koji budu ušli u sustav i bilo koji od ovih problema pokušali riješiti. Naravno da smo govorili, naravno da smo tražili određene zaključke i to treba ići u, dakle pregledati statistike u Saboru, postavili smo određene zaključke da se kaže koliko, da nam se daju izvješća o Hrvatskom saboru koliko se investira u tu imovinu, u kakvom je stanju ta mirovina HZMO-a. Jer to su zgrade stare koje traže ogromna sredstva za održavanje, da li ima plan, kako bi se to moglo da li to ima neku vrijednost i kako te probleme riješiti. Dakle je, ova problematika veoma bitna što se tiče isplate mirovine, kategorija umirovljenika, visine. Ali isto tako ne možemo ignorirati da postoji 2500 ljudi u HZMO-u koje po mojem sudu rade u uvjetima koji su od prosječnih prema lošima, ne u dobrim. Ja se svima njima zahvaljujem na strpljenju i na odrađivanju toliko izmjena zakona, toliko susretljivosti prema ljudima iako ima i opravdanih kritika što se sa određenim rješenjima kasni jer radi se o, ipak samo o ljudima i o sustavima koji negdje funkcioniraju perfektno a negdje malo lošije. Prema tome, dakle ja bih molio da kod ovog izvješća ali i kod svih budućih izvješća razmišljamo o

biti temelj socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj iako će nažalost zbog smanjenja radnih mjesta sve više biti zahvaćanja u porezne prihode proračuna. Ali opet tvrdim to je stvoreno mirovinsko pravo, to je dug prema generacijama koje su u mirovini i nitko nema pravo se sa tom razinom prava igrati. Naravno da želim i volim razgovarati jer u našoj javnosti postoji na neki način mišljenje da je HZMO godinama gomilao novac i da je to jedna velika kasa iz koje se dijele To jednostavno nije tako. Radi se o tekućim transferima uplata doprinosa u budžet, odnosno u proračun i isplata mirovina iz proračuna a HZMO kao javna ustanova je praktički tehnički tehnički servis za obračun, dakle upravljanje tim pravima da se tako izrazim. I ono što im je dano, dana dana im je ta sitna imovina koja je trebala biti veća i koja je mogla biti veća na upravljanje. I kod svakog izvješća ja to posebno pogledam

što bi bio i moj prijedlog za neko vrijeme buduće pitanje da li bi se dio dobiti tog kapital fonda mogao usmjeriti za poboljšanje uvjeta rada zaposlenih u HZMO-u uvjeta rada zaposlenih u HZMO-u no bez intervencije u zakonske propise, bez intervencije, bez odluka Vlade to jednostavno nije moguće jer imamo sustav koji je povezan nažalost i blokiran da bi, blokira HZMO da bi nešto svojom voljom mogao učiniti. Konkretno, već kada sam ranije spomenuo Pulu, ima jednu krasnu mjestu, najboljoj lokaciji u Puli u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko, ne daj Bože da ravnatelj raspiše natječaj svi bi mu se sjatili za vrat šta on, s kime on to trguje. Prema tome takvo smo društvo a

mislimo da je dobro i da cijenimo rad tih ljudi i njihovu susretljivost prema umirovljenicima i svima onima koji će umirovljenici postati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Evo nitko se nije javio za repliku. Pozivam uvaženog zastupnika, gospodina Davora Penića na raspravu. **Penić, Davor

Štovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolege vijećnici. Ovo je izrazito važna tema i zato mi je krivo što se samo 8 ljudi javilo za raspravu. Ja ću se bazirati na par tema koje me zanimaju. Na kretanje u mirovinskom sustavu najveći utjecaj imaju stanja u gospodarstvu, gospodarski rast, broj zaposlenih, rast plaća, kretanje bruto domaćeg proizvoda. U 2014. godini znamo da je bila recesijska godina i bilo je problema održati taj sustav. Ja mislim da su kolege iz zavoda dobro radile svoj posao i mislim da ih treba podržati u njihovom izvješću. Ako tome dodamo i negativna demokratska kretanja koja utječu također na mirovinski sustav, starenje stanovništva, niska stopa fertiliteta koje onemogućuju niti osnovnu reprodukciju mislim da su ispunili cilj uspostavljanja održivog sustava socijalne sigurnosti za korisnike mirovina i za osiguranike koji su osigurani samo u tom osiguranju kao i za osiguranike koji koriste i drugi stup i treći stup. Šta su dobro radili? U 2014. godini osnovano je jedinstveno tijelo vještačenja. Znamo da su prije u proteklim godinama oko 13000 ljudi odlazilo u invalidske mirovine, da je taj broj smanjen sad na 3500. Zatim, broj djelatnika je smanjen za 500, a time je smanjen i trošak poslovanja zavoda. Zavod se u konačnici transformirao u osiguravajuće društvo. Preko sustava OIB-a bolja je kontrola isplata i u Hrvatskoj i u inozemstvu, tako da se ne dešava da netko tko ima mirovinu iz inozemstva recimo 500, 600 eura prima kod nas božićnicu. Znači tu je uvedena kontrola. U tom sustavu učinkovitije naplate doprinosa najviše je pomoglo vezivanje mirovinskog i zdravstvenog sustava preko sustava e-građanin. Zaustavljen je pad razine mirovina. Sve mirovine su dva puta godišnje usklađivane, pola stope na rast plaća i pola stope na rast životnih troškova što je u uvjetima realnog rasta plaća povećalo i rast mirovina. Mislim da svi ovi pokazatelji govore da ovo izvješće moramo podržati. Hvala. Replika uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Izvolite. pa jasno je da HZMO da nam daje, ne raspolažu sredstvima, nemaju na svom računu sredstva. Oni obračunavaju, rade, pripremaju sve materijale. Naravno da nema veze s tim koliko će biti radnika, dakle osiguranika, koliko će biti umirovljenika. Oni to ne rade. I to ih se u ovim izvješćima ne pita. I ovo izvješće obzirom da je iz 2014. naravno da će proći, jer ne možemo ništa popraviti. Bude li isto ovakvo ili slično 2015. neće proći jednostavnog razloga ovdje je bilo postavljeno pitanje a to već jest u njihovoj ingerenciji koliko ima osoba koji, na čije ime, a ne postojećih se isplaćuju odnosno uplaćuju mirovine. To je nešto što jako puno zanima hrvatsku javnost. Koliko se izgubilo na tečajnim razlikama zbog neprovođenja postupka izbora najkvalitetnije banke? To je do njih, a ovo sve o čemu ste vi pričali koliko ima uposlenih i koliko ima jednih ili drugih to nije u njihovoj ingerenciji i o njihovom radu uopće ne ovisi. Ali ima niz stvari od upravljanja svojom imovinom ispravljanja ovih nedostataka koji je isključivo u njihovoj nadležnosti i odgovornosti. I na ta pitanja javnost očekuje odgovore, a kakav će biti omjer osiguranika i umirovljenika o njima uopće ne ovisi. To ćemo vidjeti kad naša Vlada izađe sa novim gospodarskim programom i da vidimo u kolikom vremenu možemo taj negativni trend promijeniti u jednom kvalitativnom smislu. Jer svima je nama jasno da bez dostizanja nekog omjera barem dva naprama jedan ovakav sustav, ovakav mirovinski sustav neće biti moguće održati bez povećanja javnog duga. Naprosto neće moći ne bude neko enormno povećanje BDP-a. U ovom slučaju ne možemo očekivati ni jedno ni drugo. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Penić. **Penić, sad približuje nam se proljeće očigledno će sve procvast kad vi dođete na vlast. Imate sad priliku primijeniti novu reformu sustava. Ja nisam govorio na način kao što ste vi govorili o razlici, tečajnim razlikama. Ja sam govorio o tome u kom okruženju su radili, u kojim uvjetima, da su radili izvrsno i ja ih pohvaljujem. Zahvaljujem. Dajem završnu riječ podnositelju izvješća gospodinu Sreću Vukoviću, ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dakle, hajmo nekim redom. Najprije zaista onaj podatak je bio za 40 godina i više staža u Hrvatskoj, dakle to je 13,5%. Za očekivati je zapravo da je 40 godina mirovinskog staža onaj staž koji je zapravo staž kao kompletan radni vijek, kompletan mirovinski vijek dakle do mirovine, ako uzmemo da se počinje raditi u 20-ima i završava sad nekakvih 65. I mislim da je to primjerena usporedba. Takve podatke daju i inozemni nositelji pa smo onda i mi zato krenuli u takvu usporedbu. Što se tiče inozemnih mirovina zaista bilo je spomenuto, imamo podatak, prikupili smo podatak od inozemnih nositelja ne svih ali većine, za 170 tisuća ljudi koji primaju mirovinu iz inozemstva i možemo reći da po onim podacima koje imamo a to su dakle velika većina upravo onih zemalja odakle dolazi mirovina u Hrvatsku takva mirovina koja dolazi iz inozemstva u Hrvatsku njen prosjek je 2108 kuna. S druge strane bilo je govora i o razmjernim dijelovima mirovine, to su one male mirovine, naših korisnika koji su radili u inozemstvu i sada žive tu jedan manji dio staža uglavnom imaju kod nas, a veći dio negdje u inozemstvu takva mirovina koja se tu isplaćuje je prosječna 740 kuna za 155 tisuća umirovljenika. Dakle niska, ali ti ljudi imaju onda i ovaj dio staža iz inozemstva. Idemo na ova pitanja gospodina Špike, drago mi je da na neka mogu odgovoriti. Izvješće, dakle zavod ga je napravio i poslao, evo tu smo. Bolje ikada nego nikada. Nadam se da će 2015. biti na redu puno prije nego što je 2014. Mi svoje smo u skladu sa statutom odradili, nije do nas. Što se tiče copy-paste, dakle nismo copy-pasteli stranice o sustavu, možemo usporediti stranicu po stranicu, podatak po podatak pogotovo dakle i tablice, sve tablice su nove refrešane. Ono što zaista može zbunjivati je da su podaci iz godine u godinu jako slični. Dakle, koji put se razlikuju u nekakvim nijansama, u onim desetinkama postotka ili iza zareza i zato vam to sliči jedno drugome slično. Stanje u sustavu je već duži niz godina takvo kakvo je i brojke koje govore dakle taj prvi dio koji govori izvješće o stanju sustava nažalost se ne mijenja, pogotovo ne na bolje ovih proteklih godina. Zašto je taj dio tu u izvješću zavoda? Upravo zato što ste vi saborski zastupnici to tražili još prije nekakvih 10-ak možda 15-ak godina da to bude dakle uvodna bitna točka našeg izvješća kako bi se uz sam rad i poslovanje zavoda moglo raspraviti i o mirovinskom sustavu generacijske solidarnosti u Hrvatskoj. HVO, postoji dug iz 2007. godine temeljem rješenja koja su donošena dug je 187 milijuna. To su sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, dakle terete ne doprinose nego proračun temeljem ugovora o mirovinama pripadnika HVO-a. Nažalost proračun kroz sve ove godine nije uspio s obzirom na financijsku situaciju naći rješenje kako tih 187 milijuna iznaći s obzirom na niske mirovine i isplatiti ih korisnicima. To je dug, ja vjerujem da ćemo već u ovom proračunu, ja se nadam, da ćemo već u ovom proračunu barem dio tog duga ako ne cijeli uspjeti staviti i isplatiti. Dakle, to su sredstva, naglašavam, sredstva koja se isplaćuju na teret proračuna, a ne doprinosa. Matična evidencija, 95%, 96%. Zašto nije 100%? Prvo da li nešto može biti 100%, vjerojatno nikad neće biti 100%. Da može biti bolje, uvijek može biti bolje. Veći dio tih podataka koji nemamo premda se poboljšavamo, a nemamo ih, tiču se onih ratnih godina kada su poduzeća gašena, dokumentacija nestala i vrlo teško će biti rekonstruirati zapravo uvijek će nam se taj jedan postotak vući kao postotak neriješenih i nekompletiranih dijelova određenih predmeta. Moram naglasiti da od 2003. sve podatke o osiguranicima, o njihovim plaćama pribavljamo preko REGOS-a, najprije kroz RS, o tome sam nešto govorio a danas kroz JOPPD obrazac. Nekretnine, dakle tu je bilo više rasprava oko nekretnina. Zaista mnogi prostori su i stari i neuvjetni. Nemamo dovoljno novaca upravo u ovim u ovim limitiranim sredstvima koja imamo za naše poslovanje, nemamo ih dovoljno. Pokušavamo dakle ono što možemo iz ovih sredstava poboljšati. Neuvjetni su prostori u kojima rade zaposlenici HZMO-a na mnogim lokacijama.

sva imovina je temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom zapravo dio državne imovine. I pokušali smo i u ovom prethodnom razdoblju, vjerujem da ćemo to uspjeti u narednom razdoblju rješavati malo po malo tu našu imovinu te naše nekretnine zajedno sa odgovarajućom institucijom koja je nadležna za to a to je DUUDI bez čije dakle suglasnosti i zajedničkog rada ne možemo sami, barem ne u velikoj mjeri, riješiti ta pitanja. Ono što možda još treba reći vezano je, spomenuli ste portfelj. Portfelj zavoda je na neki način podijeljen u dva dijela, onaj jedan dio o kojem ste vi također govorili je još od 2000. dakle nije na upravljanju u Zavodu za mirovinsko osiguranje nego najprije u Hrvatskom fondu za privatizaciju pa od 2011. AUDIO i od 2013. Centar za restrukturiranje i prodaju. Nominalna vrijednost tog portfelja je 2,17 milijardi, ali naglašavam dakle zavod već od tamo 2000. ne upravlja tim dijelom portfelja. Drugi dio, manji dio portfelja, znatno manji dio je još '99. godine kao bolji dio portfelja izdvojen u kapitalni fond kojim upravlja HMID i tu se ne bi složio da se upravlja loše, upravlja se po odrednicama zakona koji to propisuju dakle i tu sam upliv ravnatelja zavoda na samo konkretno operativno poslovanje HMID-a ali možemo dakle vidjeti da je kroz sve ove godine dakle od 99.do 2014.neto imovinska vrijednost iznosi sada 1 milijardu i 108 milijuna kuna, dakle ona je povećana prema prosječnoj godišnjoj stopi od 9%. Ukupno od početka rada taj imovina je uvećana za 199 dakle približno 200Ž% odnosno za 738 milijuna kuna. Isplaćeno je 166 milijuna dividende uključujući i troškove poslovanja koji ako se ne isplaćuju za kako to zakon kaže za potrebe potrebe umirovljenika i umirovljeničke populacije onda idu u zadržanu dobit i tu su. Dakle zaista ne bih rekao da se radi o loše poslovanju u okviru HMID-a i kapitalnog fonda kroz sve ove godine unatoč znamo i svi skupa krizi na financijskom tržištu. Usklađivanje, dakle usklađivanje kako smo ga upisali, pogledao sam još jednom možda vas je zbunilo, dakle usklađivanja nije bilo u 2010., 2011.na temelju Zakona o neusklađivanju. Taj zakon više u 2012.nije važio i dalje se usklađivanje od 2012., tako i piše u izvješću, provodi temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju po zadanim parametrima koji ako su ispunjeni da do usklađivanje aktualne vrijednosti mirovine dođe tako je bilo i u 2012.i u 2013. Kako su kretanja u 2014.nažalost bila nepovoljna u 2014., i to piše na više mjesta u izvješću, nije bilo usklađivanja. Dakle, mislim da tu nismo u izvješću ništa pogriješili. Dakle, što se tiče ovog ulaženja u prostore zavoda vikendom i tih objekcija dakle ako imate nekih konkretnih saznanja meni, nadležnim organima uvijek to možete prijaviti, ali dakle ulazak u prostorije zavoda i radnim danom i vikendom je strogo kontroliran. Izračun mirovina je već odavno automatiziran. Što se tiče ulaza u baze podataka, svaki ulaz se dokumentira i može se uvijek vidjeti tko je radi u kojem predmetu, tko je bio nadležan. Dakle ukoliko ima bilo kakvih konkretnih saznanja ja vas molim da obavijestite ili mene ili institucije pa će se provjeriti da vidimo da li je došlo, osobno ne vjerujem u takvu mogućnost. Što se tiče daljnjeg unaprjeđivanja našeg poslovanja u okviru doplatka za djecu upravo zato da ljudima olakšamo posao prikupljanje dokumentacije, odnosno da ne trebaju prikupljati dokumentaciju kod podnošenja doplatka za djecu. Mi smo odradili jedan posao koji nije tu spomenut jer nije direktno vezan uz 2014.ali dakle unaprijedili smo rad da vi danas kad podnosite doplatak za djecu u principu u najvećem broju preko 90% slučajeva, 95% slučajeva možete podnijeti samo zahtjev. Svu ostalu dokumentaciju HZMO pribavlja u razmjeni u razmjeni podataka sa ostalim institucijama u Hrvatskoj. Dakle sa poreznom upravom prije svega, sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a rekao sam i sa maticom, sa Ministarstvom znanosti oko E-matica i pribavljanja školskih potvrda. Što se tiče naših radnika koji ja bih rekao unaprjeđuju i tu poslovanje, koji rade na "utjerivanju" na "utjerivanju" naših potraživanja, dakle svih onih nepripadnih isplata o kojima ću sada reći kojih je bilo nažalost. Mislim da tu zaista se trudimo koliko možemo. Svi znamo o brzini našeg sudovanja. Često puta pogotovo kad se radi o, i zato nam je to jako bilo važno, kad se radi o inozemstvu. Takve naplate nepripadno isplaćenih potraživanja su ili jako dugačke ili vrlo otežane ili gotovo i nemoguće. Ali zaista služba poduzima sve moguće korake da u tom dijelu bude efikasna. OIB, isplata u inozemstvo, cijelo to jedno područje koje smo napravili i mislim da je stvarno ja bih rekao vrijedno pohvale. obustavili smo, to je 2013.zato to nisam ja govorio u uvodnom izvješću, obustavili smo gotovo 50 tisuća mirovina. Međutim ne zato što mi nismo imali OIB, ne znam odakle vam takav podatak, mi smo prva institucija u Hrvatskoj koja je ušla u sustav OIB-a kao vanjska institucija i povezala se na sustav OIB-a i crpila te podatke. Tih 49, i razmijenili smo dakle podatke, tih 49 tisuća 776 ljudi većim dijelom su to ljudi iz inozemstva, nisu imali OIB. Upravo najvećim djelom valjda zato što su iz inozemstva. Obustavili smo i dobili smo. U ovom trenutku imamo još 1800 ljudi koji ne primaju mirovinu od skroz 2013.do dana današnjeg se nisu javili, dakle glavnom žive u inozemstvu, mi smo pokrenuli postupke preko odgovarajućih organa Bosna i Hercegovina, Srbija najveći dio tih ljudi da pokušamo saznati da li su mrtvi, živi, pretpostavlja se da nisu među živima ako se ne javljaju od 2013., kad su umrli. I dakle i na tim postupcima se radi. Svi oni postupci koje smo tom prilikom ustanovili da je bilo nepripadnih isplata su pokrenuti, podnesene su kaznene prijave protiv ljudi koji su primali neovlašteno, dakle taj postupak utvrđivanja i prikupljanja OIB-a nam je omogućio da dođemo do ljudi. Imali smo slučaj u centru Zagreba gdje je sin za majku umrlu imao 20 i više godina preko 20 godina mirovinu putem pošte, dakle potpisivao majku i na taj način dobivao mirovinu. Sve je pokrenuto, utužena su ta sredstva, dvije trećine tih sredstava je već u postupcima povraćeno, trećina još uvijek je u tijeku i vjerujem da ćemo barem najveći dio toga uspješno naplatiti. Naglašavam ne bi bilo ništa da nismo upravo stopirali isplate i naprosto krenuli postupak raščišćavanja kompletne te situacije. Dodatno što se tiče isplate u inozemstvu, također govorio sam to kao jedan veliki problem nakon niza, dugog niza godina kad smo zapravo isplaćivali mirovinu preko jedne banke, pokrenuli smo bez ugovora, to je trajalo 3 desetljeća, pokrenuli smo postupak javne nabavke, došli do dobavljača, umanjili upola dakle, prepolovili troškove i toga i usput ako je to isto u raspravi danas rečeno uspjeli kroz IBAN sustav očistiti do kraja te adrese, račune sa stranim bankama od Kanade do Australije ljudi koji su nepripadno ili možda nepripadno, uglavnom dobar dio nažalost nije mijenjao račune, nije mijenjao adrese ali svaki od tih je dakle 150 tisuća gotovo umirovljenika, isplata u inozemstvo, svaki takav slučaj poimence raščišćavan. Dakle veliki posao cijele službe i zaista mislim da je vrijedno pohvale a ne kritike. Zahvaljujem se na svim pohvalama koje ste izrekli zavodu. Javnost rada, vidi se dakle i po stranicama, posjećenosti web stranicama da smo otvorili tu web stranicu, otvorili smo info telefon ili kako se to danas moderno kaže call centar upravo u želji da smanjimo svako čekanje na javljanja diljem Hrvatske naših ljudi, dakle da otvorimo korisnicima mogućnost da što prije dođu do naših telefona, do informacije ali najveći dio zapravo u tome je usmjeren upravo prema ovom elektroničkom poslovanju koje onda će zapravo anulirati svaku potrebu našeg korisnika, osiguranika da dolazi na naše šaltere, da nas dodatno zove. Jer samo, prvo ažurirana dokumentacija ona koja također usmjeri, dakle ažurirana dokumentacija, brzo donošenje rješenja omogućuje onda i da naš korisnik bez obzira na niske mirovine barem u ovom dijelu našeg rada bude zadovoljan. A evo uvaženi zastupniče Špika ako mogu bilo bi mi jako drago da evo već od sutra ili danas popodne ako hoćete dođete k nama u mirovinski zavod da ova ili bilo koja druga pitanja koja imate raspravimo, vidite, napravite uvid u bilo koju dokumentaciju, odgovorimo na možda ako još postoje nekakve nejasnoće, zaista zavod je evo otvoren i za vas kao i za sve ostale, naravno zastupnike u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine ravnatelju, dakle vi ste u svom završnom obraćanju ustvari dotakli se dvije vrlo bitne teme. Jedna je imovna mirovinskog fonda, dobro mirovinskog fonda, dobro HZMO-a, jedna je pod upravom DUDI-a ili kako se već sve ne zovu te institucije a druga je Capital fond koji ima svoju svoju upravu, koja upravlja njime ali ima i svoj nadzorni odbor koji je sastavljen od umirovljenika itd.. I možda ovo što ću sada reći će biti predmet Izvješća o radu HZMO-a sljedeće godine međutim sljedeće godine međutim s obzirom da je bilo govora o božićnicama, ovom, onom, treba reći da božićnice 2015. su isplaćene iz tih sredstava ako se ne varam. Ili od imovine prihoda Capital fonda. A druga stvar kada govorimo o OIB-u. OIB je uveden iz razloga da se uvede reda u državu. meni samo nije jasno zašto do dana današnjega nije formiran središnji registar. A to je nukleus da bi kompletna državna uprava bila informatički povezana i da se iz svih sustava države kao što je napravljeno mirovinama tako i socijalnim davanjima i svugdje izbace onima kojima tu naprosto To je bila osnovna namjena OIB-a. A isto tako mu je namjena s druge strane da se prikaže imovinsko stanje svih hrvatskih građana po osnovi svih izvora prihoda. Ali kažem očigledno neke stvari nekome nisu pasale pa središnji registar do dana današnjega nije napravljen i OIB se praktički koristi parcijalno. Jer da je napravljen središnji registar onda bi vi praktički sa uvezivanjem svih podataka iz MUP-a, iz matičnih knjiga dobili praktički podatke o svemu što trebate a isto tako po zakonu kada je uvođen OIB je jasno rečeno oni koji nisu dobili OIB su se dužni javiti. Druga stvar, niti jedna financijska isplata u Republici Hrvatskoj ne može biti za one koji nemaju osobni identifikacijski broj. Evo zahvaljujem. Odgovor na repliku. **Vuković, Srećko** Možda da kažem samo zbog točnosti, dakle božićnica je isplaćena iz sredstava koja su preostala iz umirovljeničkog fonda dakle sredstva obeštećenja umirovljenika. AS)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi ravnatelju vi ste konstatirali da sigurno ovo izvješće neće poboljšati odnos radnika i umirovljenika kao neće ni povećati mirovine umirovljenicima. To može samo na dva načina ili većim zapošljavanjem, rastom BDP-a ili pak većim zahvaćanjem u u proračunska sredstva. Tu smo mi suglasni ali u svakom slučaju za razliku od onih koji gledaju ovo izvješće sa dozom sumnjičavosti ja sam kontrolirao sve ove faze i bio u tijeku svih ovih faza o kojima ste vi govorili i bez obzira na tešku materijalnu situaciju umirovljenika ali uvažavajući i teške uvjete rada

u ovako teškim uvjetima sa manjom plaćom, sa povećanim opsegom posla mislim da treba pohvaliti i vas i ovo izvješće a nadasve sve zaposlenike HZMO-a. **Tepeš, Ivan Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Davor Penić. Gospodine Vuković nemojte se vi plašiti nas iz BUZ-a, nismo mi babaroge, mi samo puno toga ne znamo pa pitamo. Onaj koji sve zna nema što pitati ovdje a budući da mi neke informacije nemamo, zanimljive su, jasno je da pitamo. A koga ćemo pitati ako ne vas? Dakle, ja nisam ništa tvrdio samo sam pitao. Dakle, i opet kažem i opet vas pitam bilo bi zanimljivo čuti koliko tisuća tih računa ima na koje su mirovine uplaćivane a da uopće nije bilo tih umirovljenika, dakle za koliko je novaca oštećena oštećena Republika Hrvatska. Čini mi se da to nisu mali iznosi jer se radi o tisućama nepostojećih umirovljenika, a ne znamo koliki je period s jedne strane. S druge strane, otvorili ste jedno zanimljivo pitanje, zapravo kolega Hrelja čini mi se pitanje OIB-a. U ovom trenutku gotovo da nema nitko bez OIB-a, a prije svega 2 mjeseca se isplatila božićnica iz razloga što se onih stotinu i koliko milijuna s kojih se isplatila božićnica nije znalo čije je to, a to su bili onaj dio koji se isplaćivao temeljem presuda Ustavnog suda za isplatu obeštećenja umirovljenicima. Dakle, sad je to ostalo i iz tog se fonda dijelila se božićnica, a ovamo kažete da sad ste već došli do te faze kad imate OIB za sve korisnike. Pa ta dva podatka naprosto nisu kompatibilna, dakle ne može biti jedno i drugo. Jer onda znači ste vi znali točno čija je ta imovina i tko polaže pravo na taj dio koji je nekom trebao biti isplaćen i temeljem OIB-a naći osobu ili naći osobu koja je nasljednik te osobe koja je preminula ili nešto drugo. za 2015. godinu očekujem da ćete nam dati, ja opet kažem jedan zanimljiv podatak a to je ova, jedno malo prebacivanje oko ovog sustava dječjeg doplatka koji je iz ovog Ministarstva

što se tiče hajmo od doplatka za djecu. On je od prošle godine, dakle doplatak za djecu je u nadležnosti ostvarivanje prava Zavoda za mirovinsko desetljećima. Ono što je prošle godine došlo do promjene to je da je iz proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih taj konto ušao u proračun Ministarstva rada i mirovinskog sustava u okviru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dakle, on naprosto više nije na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih, nego je na poziciji Zavoda za mirovinsko osiguranje. To je odgovor na to pitanje. Što se tiče nepripadnih isplata, dakle radi se oko u ovom trenutku milijuna 400 tisuća onoga što potražujemo. Od toga smo 3 milijuna i 600 tisuća povratili, ostalo je milijun i 800 tisuća u ovom trenutku nepovraćenih sredstava plus ovih 1800 za koje još utvrđujemo, koji su još uvijek, nisu u isplati. Dakle, mirovine su obustavljene i gdje utvrđujemo u kojem trenutku je mirovina trebala biti obustavljena i to su također potencijalne nepripadne isplate. I ovo pitanje zadnje vezano uz, dakle mi nismo institucija koja je isplaćivala sredstva obeštećenja umirovljenicima. I zašto se neki ljudi nisu javili ili im nije isplaćeno to ćete morati pitati na žalost na umirovljenički fond, odnosno koja je za umirovljenički fond isplaćivala obeštećenja. Mi smo bili nadležni za božićnice, imamo dakle za svakoga u Hrvatskoj kojemu isplaćujemo. Nema više u mirovinskom zavodu ni jedne osobe koja prima mirovinu ili božićnicu, a da nema osobni identifikacijski broj. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Davor Penić. **Penić, Davor (SDP)** Zahvaljujem. O tome kako ste dobro radili govori i pozitivno izvješće Hrvatskog ureda za reviziju koji daje bezuvjetno mišljenje na vašu djelatnost. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti o ovoj točki dnevnog reda.

Hvala

(HSU)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora,

gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine Vuković.

Hvala vam